**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na raspravu po upravo utvrđenom dnevnom redu. 1. Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, Prijedlog izmjena i dopuna financijskih planova Hrvatskih voda i Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2010. godinu. Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2010. godinu (konsolidirano) Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja državnog proračuna primjenjuje se odredba članka 174. i 175. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za turizam, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za gospodarstvo, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Dopustite da vas podsjetim na članak 38. Zakona o proračuna,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 U tijeku rasprave o prijedlogu državnog proračuna i projekcija, podnose se amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda, izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom državnog proračuna. I projekcije mogu prihvatiti pod uvjetom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 glasovati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu tri dana od dana rasprave. Molim predsjednicu Vlade Republike Hrvatske gospođu Jadranku Kosor, da dodatno obrazloži prijedlog izmjena i dopuna Jadranka (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zastupnice i gospodo zastupnici. Srdačno vas pozdravljam u ime Vlade Republike Hrvatske. Sa ovim prijedlogom rebalansa Državnoga proračuna za 2010. godinu, evo obrazložit ću najvažnije razloge zbog kojih Vlada predlaže rebalans. Najvažnije odluke koje su uslijedile prije donošenja odluke o rebalansu i samoga rebalansa ali svakako i pokušati razjasniti dakako uz potporu potpredsjednika i ministra financija gospodina Šukera, ali i ostalih članica i članova i članova Vlade. Dakle, smjer u kojem idemo i na temelju ovoga rebalansa i prije donošenja proračuna za 2011. godinu. Ono što jest recimo glavni temelj ili glavni kriterij što nas je vodilo kod ovoga rebalansa, vodeći računa o prihodovnoj i o rashodovnoj strani, jest ono što bismo u najkraćem mogli reći društvena ravnoteža. Dakle, standard građana i poticanja onoga što bi se moglo nazvati optimizam kod građana Republike Hrvatske. Budući da smo i danas svjesni situacije da potrošnja opada, a da istodobno raste štednja u hrvatskim bankama. Ovaj rebalans je, dame i gospodo, svakako nešto drugačiji od prijašnjih pa i atmosfere oko donošenja prijašnjih proračuna, odnosno proračuna uopće kojih smo svjedoci zbog nevjerojatne atmosfere koja se stvorila uoči donošenja rebalansa gdje su svi manje-više komentirali ono što nikada nisu vidjeli i svi imali primjedbe na ono što bi Vlada trebala učiniti, a još nije učinila. Ali isto tako bilo je puno onih u javnom životu pa naravno prije svega političkom životu Hrvatske koji su Vladi vrlo jasno davali ograničenja u onome što može, što bi trebala ili u onome što ne može ili ne bi trebala učiniti. Naravno, oko prijedloga rebalansa konačnu odluku imat ćete vi, zastupnice i zastupnici. Dakle prije svega, ono što je u samom temelju i ovoga rebalansa jest kriza s kojom se i dalje borimo sustavno, reći ću to je stajalište Vlade i vladajuće koalicije i radeći na strukturnim reformama i promjenama. Tu dakako moram istaknuti ono što sam i osobno puno puta rekla u javnosti jest da je jedan od problema koje Vlada vidi u provedbi određenih reformi, naravno pogotovo onih najtežih jest činjenica da bi svi ili mnogi htjeli promjene, ali malo je onih pa i skupina u hrvatskom društvu, pogotovo u političkom prostoru koji bi htjeli da se te promjene tiču baš njih i da polaze od njih. Ili prevedeno, kad te promjene i te reforme i ti rezovi dođu do njih onda se žestoko opiru. Tijekom izlaganja, ali vjerujem i tijekom rasprave mislim da ću imati prilike to i dodatno elaborirati. Što se tiče programa gospodarskog oporavka koji svakako jest uključen i u ovaj rebalans, moram reći da se i tu želim dakako demantirati sve one koji govore posljednjih dana, pogotovo evo jučer, o tome da se program gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske ne provodi. Moram demantirati, on se provodi. Do sada nije provedena jedna jedina mjera i to ona mjera koja predviđa da se 650 milijuna kuna koje Vlada treba isplatiti državnim i javnim službama za božićnice, regres i dar za djecu usmjeri prema nezaposlenima i za gospodarstvo. To je bio prijedlog. Na kraju, vi znate da je taj prijedlog prihvaćen i na Gospodarsko-socijalnom vijeću, međutim naši pregovori sa sindikatima oko te mjere nisu uspjeli. Posljedica svega toga je bio bio prijedlog Vlade oko izmjena zakona o radu, a oko Zakona o radu sve je poznato. Oko Zakona o radu sindikati su prikupljali potpise za referendum, a jedan veliki dio političara, političkoga prostora jest stao uz sindikate, dakle protivili su se izmjenama Zakona o radu i to je situacija koju imamo danas. Sve ostalo, sve mjere se provode prema programu koji smo predvidjeli, znači provedbenom programu Vladinog programa gospodarskog oporavka. Mi smo pokrenuli mnoge mjere i racionalizacije i povećanja efikasnosti javnoga sektora i nastavljamo i ubrzavamo rad na provedbi mnogih reformskih reformskih mjera. Efekt svih ovih mjera, od racionalizacije poslovanja državne uprave preko stvaranja sustava i podizanja efikasnosti ne mogu se dakako vidjeti odmah, ali sam sigurna sa svojim kolegama i kolegicama i govorim sada dakako u ime vladajuće koalicije da će se itekako vidjeti u 2011. godini. Dame i gospodo, Vlada će ispuniti ciljeve zadane Programom gospodarskog oporavka i sigurno da će se u sljedećoj godini trendovi polako, ali sigurno preokretati. Mi i danas bilježimo rad izvoza, on je veći od 10%. Ima i drugih trendova koji pokazuju da polako, ali ja vjerujem sigurno idemo prema onome što se zove početak izlaska iz krize. Želim vas podsjetiti uoči ovoga rebalansa da smo prošle godine imali tri rebalansa državnog proračuna, da je samo u srpnju smo proveli, izglasali dva rebalansa, da smo ukupno kroz ta tri rebalansa smanjili državnu potrošnju za gotovo 7 milijardi kuna. I da nije došlo do provedenih fiskalnih prilagodbi i smanjenja potrošnje, gospođe i gospodo, proračun za 2010. bio bi u startu veći za gotovo 10 milijardi i to je činjenica koju treba ovdje danas reći. Isto tako, želim spomenuti da je u proračunu za 2010. godinu da su točno izdvojene stavke vezane uz proces pridruživanja i ukupan iznos znači ulaska u Europsku uniju. Ukupan iznos za to je 2 milijarde kuna. Za taj se iznos nije povećavao proračun, već su se za toliko smanjivali rashodi za redovito poslovanje države. Gospođe zastupnice i gospodo zastupnici, u rebalansu koji je pred vama dva su ključna elementa: smanjenje prihoda za 4,5 milijarde kuna, što je odraz negativnih kretanja koja su posljedica snažne i globalne ekonomske krize i smanjenje državne potrošnje za daljnjih milijardu i pol kuna. Dakle, upozoravam na činjenicu koja se evo otkako su elementi rebalansa poznati da se to daljnje smanjivanje od milijardu i pol gotovo potpuno prešućuje u javnosti i preskače kao da toga nema. Međutim, mi smo isto tako suočeni i sa dodatnim potrebama, odnosno dodatnim sredstvima i sad ću spomenuti za što sve, ali isto tako prije toga spomenuti još nekoliko činjenica jer je u javnosti ovih dana bilo svakojakih špekulacija primjerice o tome da moji savjetnici za gospodarstvo, moji ekonomski savjetnici odlaze iz tima. To nije istina i to ovdje odlučno demantirat. Dapače, oko glavnih elemenata rebalansa i ja sam se zajedno sa svojim kolegama konzultirala upravo sa tih četvero savjetnika. Kao što znate, ovaj prijedlog rebalansa podržale su sve sindikalne središnjice, načelno i udruga poslodavaca, kao što sam vidjela jučer i čula i u mnogim elementima i predsjednik države. Ono što sam maloprije spomenula, da su mnogi stavljali ograde za rebalans u startu njegove izrade. To su primjerice bile plaće i mirovine, ali naravno i zaštita najosjetljivijih iz čega smo mi iščitavali i zaštita svih onih stavki u proračunu koje su usmjerene prema određenim socijalnim skupinama. Dakle, i doplatka za djecu i rodiljnih naknada i naknada za socijalno najugroženije. O tome je evo i čelnik oporbe govorio vrlo jasno poručujući Vladi ako smanjite plaće ili ako oni smanje plaće to smo mi. Mi ćemo ih vratiti kad dođemo na vlast. Prema tome, mi smo naravno vodeći računa o tome što je danas zbilja u Republici Hrvatskoj krenuli i prije rebalansa u mnogobrojne mjere mnogobrojne mjere racionalizacije a neke sam spomenula. Dodat ću još smanjivanje plaća državnim i javnim službama u prošloj godini za 6%, smanjivanje plaća državnim dužnosnicima za 15% ukupno. Smanjivanje tzv. povlaštenih, znači mirovina koje se isplaćuju prema posebnim propisima za 10%. ubrajam svakako i treba spomenuti i hrvatske ratne vojne invalide. Tu spominjem i smanjenje mirovina saborskim zastupnicima. U prošloj godini .../Govornica se ne razumije./... besplatnih udžbenika itd., itd. Prema tome, na ime svih tih odluka Vlada Republike Hrvatske, a onda u konačnici i mnogih odluka Hrvatskog sabora mi smo uspjeli postići to da su dodatne uštede od, postignute u ovoj godini od gotovo tri i pol milijardi kuna ili prevedeno. Proračun bi da nije bilo tih dodatnih mjera za ovu godinu bio i morao biti veći za 3 i pol milijardi kuna. Mi smo također kao što znate jer se mnogo špekulira o tome koji su to bolni rezovi. Dame i gospodo, u Hrvatskoj su svi rezovi bolni. Mi smo prošle godine podsjećam sada samo na stranku kojoj sam na čelu HDZ donijeli odluku da se odreknemo 10% proračunskih sredstava zbog toga što je kriza i zbog toga što smo to željeli i u konačnici vratili u proračun. Mi smo pozvali i ostale političke stranke da se pridruže. To se nije dogodilo. Onda smo donijeli odluku da se svima u ovoj godini proračun smanji za 10%. Mi provodimo jedan veliki posao racionalizacije, znači ukidanja ili smanjivanja određenog broja agencija i drugih institucija. Evo u prvoj fazi smo od 14 primjerice došli došli na tri. Neću ih sada nabrajati, ali evo za vas mislim zanimljiv podatak. Ali gdje na primjer zapinje. Zapinje i to su ti bolni rezovi koje apsolutno nitko neće prepoznati, a oni su tu pred nama zbog jedne naizgled zaista banalne odluke da se spoje na primjer dvije ergele i da uštedimo 20 do 30% proračunskoga novca. Imali smo prosvjede. Imali smo nevjerojatne događaje koji su evo kuliminirali i sa pismima u susjedne i mnoge druge države, a radi se samo o smanjivanju i racionalizaciji, o smanjivanju administracije, o racionalizaciji koja može dovesti do naravno dodatnih ušteda. I svaka ušteda je važna. Pogledajte što se dogodilo oko prijedloga racionalizacija bolnica u Zagrebu. Zaista nevjerojatne stvari gdje se naravno na političkoj razini govori da ušteda primjerice to se čulo i ovdje u Hrvatskom saboru ušteda od 20 pišljivih citiram milijuna kuna proračunskoga novca nije ništa. Ja mislim i Vlada misli koalicija koju sada predstavljam misli da je 20 milijuna kuna proračunskoga novca 20 milijuna kuna novca poreznih obveznika golemi novac, golemi novac kao planina, kao kuća i da je svaka lipa proračunskoga novca golemi novac i da je svaka kuna proračunskoga novca golemi novac. Kolegice i kolege, to je moje mišljenje, a vi ćete naravno dokazivati suprotno. Dakle, mi smo kao što znate vjerujem donijeli odluke o smanjivanju naknada na primjer u nadzornim odborima, zabranili kupovinu automobila, zapravo potpuno srezali korištenje kartica i ono što je osobito važno donijeli niz mjera za potporu gospodarstvu. Ovdje ću istaknuti smanjivanje neporeznih tzv. parafiskalnih nameta. Dakle, ono o čemu se puno govorilo u hrvatskoj javnosti, u hrvatskoj politici, da bi to trebalo učiniti, da bi to trebalo napraviti. Ova Vlada je to napravila. Dakle, sva ta neporezna davanja smanjila za 20, ona ključna koja se tiču naravno napretka gospodarstva 20 ili 25%. Mi smo uveli i prvi puta u Hrvatskoj javnu nabavu, objedinjenu na jednome mjestu gdje ćemo nabavljati gdje nabavljamo sve i rezultat toga će u sljedećoj godini, gospodine predsjedniče molim vas, molim vas malo uvjeta za normalan rad. Jako je teško govoriti kad se morate nadvikivati sa zastupnicima oporbe. da se čujemo kad se govori. To će zahtijevati zastupnici kad budu govorili da se čuju, da se ne ometaju. ne morate slušati vrlo pažljivo samo vas molim pustite me da govorim. Dakle, mi smo prvi put uveli taj Ured za javnu nabavu gdje ćemo sljedeće godine uštedjeti mi predviđamo 300, 350 milijuna kuna. Dakle, navela sam samo neke od mjera. Dame i gospođo, međutim naravno pokazalo se da treba osigurati u ovom rebalansu proračuna i određene iznose za povećanja koja su prema ocjeni Vlade i vladajuće koalicije nužna. Ne mogu se preskakati i moraju se realizirati. Naime, za mirovine moramo u rebalansu osigurati 356 milijuna kuna. Radi se među ostalim i o povećanju broja umirovljenika. Ako netko od zastupnika i zastupnica misli da ne treba povećavati za mirovine ja molim da u ovom trenutku u ovom Domu to kaže i da otvorimo raspravu o tome. Također treba povećati iznos od 386 milijuna za naknadu za nezaposlene i aktivnu politiku zapošljavanja još 50 milijuna kuna. Ako netko smatra da te iznose za nezaposlene ne treba isplaćivati onda molim da to kaže u Parlamentu kako bismo o tome također otvorili raspravu. Na temelju dogovora, ali i na temelju naravno i zakonskih obveza prema poljoprivrednicima mi moramo osigurati dodatnih 600 milijuna kuna. Ovdje ću podsjetiti i nadam se da to apsolutno nitko neće krivo protumačiti, na prosvjede poljoprivrednika kojih smo bili svjedoci u posljednje vrijeme. To su bili prosvjedi na kojima su se pojavljivali mnogi zastupnici zastupnici i zastupnice, koji su dapače poljoprivrednicima nudili kupovinu goriva kako bi išli u blokadu Zagreba. Prema tome, na temelju svih tih zahtjeva koje smo tamo čuli i o kojima je pregovarao i ministar poljoprivrede, mi smo neke odluke donijeli koje svakako evo zahtijevaju sada i konačnu realizaciju. Za rodiljne naknade treba osigurati dodatnih 100 milijuna kuna, i ja vjerujem da gospođe zastupnice i gospodo zastupnici nema zaista nikoga od vas tko bi rekao da to ne treba osigurati i da to ne treba pronaći. Prvi puta imamo situaciju da se više djece rađa u Hrvatskoj i to je nešto što nas zaista sve treba radovati, a ja svakako nikada ne bih potpisala smanjivanje naknada ili ukidanje trogodišnjega dopusta kao što se to u prošlosti događalo. I napokon 300 milijuna moramo dodatno osigurati kao naknadu za štete od elementarnih nepogoda i provedbu referenduma, Zakona o radu, izmjena Zakona o radu za koje se evo jedan dio političke scene složio da ga ne treba mijenjati i sada smo došli do toga da treba provesti referendum i treba osigurati novac a to je 170 Ja vjerujem da nitko neće reći apsolutno ni riječi protiv ovih 300 milijuna kuna koje treba osigurati za elementarne nepogode, a što se tiče referenduma to je nešto što je zadano, to je pred nama i to moramo provesti. Dame i gospodo, na temelju svega toga mi smo u Vladi odlučili da u ovom rebalansu proračuna nećemo smanjivati plaće, ni policajcima, ni učiteljima, ni profesorima, ni vojnicima, ni sestrama, niti liječnicima, i mislim da smo odlučili dobro, jer smo podsjećam te plaće smanjili za 6% u prošloj godini. Mi smo isto tako odlučili da nećemo smanjivati mirovine jer nema tog člana Vlade koji bi digao ruku ili toga člana koalicije koji bi digao ruku za smanjivanje mirovina 5 ili 10%. To govorim zbog svih onih koji govore o tome da se proračun mogao rebalansirati za 5, 10, a bilo je i onih koji govore 15 milijardi kuna. Bez rezanja mirovina, bez rezanja plaća da bez rezanja doplatka za djecu, pogotovo za višečlane obitelji, bez rezanja rodiljnih naknada, bez rezanja onih 500 kuna koji dobivaju socijalne ugrožene osobe u Hrvatskoj koji nemaju ni jednog drugog prihoda ne možete doći ni do 5, a kamoli do 10 milijardi kuna, jer 80%, 7% hrvatskoga proračuna upravo je sve ovo što sam vam sada nabrojala. Tako da smo se odlučili stati na stranu onih kojima je danas uistinu teško, koji teško žive, ali ono što je najvažnije koji strahuju od toga što će biti sutra. Ali smo se isto tako odlučili i to predlažemo Hrvatskom saboru da rashode državnoga proračuna, da tako kažem zamrznemo, da donesemo zajednički odluku o tome da rashode državnog proračuna u 2011. i 2012. ne mogu rasti. To znači da se mogu smanjivati, ali rasti ne mogu. Isto tako donijeli smo odluku i Vlada će do donošenja proračuna za 2011. godinu nastaviti razgovore i sa bankama i sa ostalima iz financijskoga sektora kako bismo vidjeli što oni i kako oni mogu pridonijeti rješavanju krize, izlasku iz krize i kako bi teret koji podnosimo bio apsolutno i ravnomjerno raspoređen. Čuje se puno reakcija onih koji su definitivno protiv bilo kakvog diranja banaka. Mi smatramo da se i banke moraju uključiti, i banke posluju u Hrvatskoj i u tim istim bankama građani štede i u tim istim bankama se štednja povećava, i mi smo otvorili prostor za razgovore, vjerujem da ćemo se uspješno dogovoriti kako će, na koji način, jednokratno kroz godinu dana ili kroz neki drugi model participirati u izlasku iz krize. Dame i gospodo u potpori, ne tezi nego istini o tome da moji savjetnici ne sudjeluju, nisu sudjelovali i da su protiv ovakvog rebalansa, jest evo i nekoliko rečenica koje su mi upravo oni poslali, pa dozvolite da neke dijelove vrlo kratko pročitam. Dakle, i oni misle, a i Vlada se definitivno slaže da Hrvatska nije u dubokoj fiskalnoj krizi, Hrvatska nije Grčka dame i gospodo, ona ima svoje javne financije koje vodi uredno, ispravno i transparentno, javno prikazuje stanje u državnoj blagajni, te pravovremeno podmiruje sve svoje međunarodne i domaće obveze. Hrvatskoj ne prijeti bankrot i to vrlo, vrlo, vrlo jasno i vrlo precizno želim pred vama reći, unatoč svih onih koji žele obmanuti javnost pričama o tome da je trebalo duboko zarezati, ali naravno bez hrabrosti da prstom upru državni proračun i da kažu gdje to. Zato mi mislimo da je ovaj proračun koji vam danas predstavljamo, odnosno ovaj rebalans da je zaista izbalansiran, predlažem da ga prihvatite. Naime ovaj povećani deficit koji se iskazuje neće produbiti krizu, neće odvesti Hrvatsku u dužničko ropstvo, jer ova Vlada ne koristi samo proračun kao instrument fiskalne politike. S krizom se borimo sustavno, strateški i radeći na strukturnim reformama. I želim podsjetiti, jer će se vjerojatno otvoriti zapravo prije svega rasprava isključivo na političkoj razini, na žalost koja je često bez argumenata, sa vrijeđanjem protivnika. Ja osobno ne želim da takva bude. Ali i spominjem dakle razdoblje primjerice 2003. godinu i deficit od 5,3%. Znači 2003. bez globalne krize, u situaciji kad je Vlada drastičnim rezom srezala sve ono što se srezati dalo, prije svega plaće državnih javnih službi, ali isto tako i sve one obveze prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja kad je Vlada jednostrano raskinula kolektivne ugovore dame i gospodo, bilo 3 milijarde koje je Vlada koja je došla nakon toga morala isplatiti na ime tužbi i milijardu i pol još na ime tužbi hrvatskih branitelja koji su tužili Vladu, odnosno resorno ministarstvo zbog neispunjavanja obveza. Dakle, ukupno skoro 5, 6 milijardi. Zamislite da tih izdataka gdje bismo vjerojatno i bili danas. tome, gledajte nije to bilo prije 450 godina i treba o tome, dame i gospodo, voditi računa. Naravno, razvojna izdvajanja iz proračuna se ne smanjuju i daleko su veća od deficita. Spomenut ću neka od njih. Kapitalna ulaganja i doprinos države u ukupnoj investicijskoj aktivnosti, izravni stimulansi iz proračuna prema gospodarstvu u obliku subvencija i pomoći, važna porezna rasterećenja o kojima sam već govorila, ali ću sad i nabrojati. Znači, smanjili smo vodni doprinos, šumski doprinos, doprinos turističkoj zajednici i spomeničku rentu, i smanjenje direktnog oporezivanja rada. Znači, smanjen je porez na dohodak. Na samom kraju spomenut ću kad se govori o deficitu što se događa s deficitima danas u Europi. Pa evo, Slovenija, Slovačka, Češka imaju deficit 6%, Baltičke zemlje preko 8, a gospodarski najrazvijenije zemlje i preko 10%. Svi ti deficiti, dame i gospodo, buknuli su 2009. godine, a mi ćemo sa evo ovim rebalansom ići na nešto malo veći od 4%. Mi smo uvjereni da ćemo svim mjerama koje provodimo odlukom o tome da se zamrzne proračun, odnosno rashodi za sljedeće 2 godine uspjeti u temeljnom planu, a to je zaštita građanki i građana RH da mogu živjeti, da mogu planirati budućnost jer danas donijeti odluku o tome da smanjimo plaće, a to govore oni koji govore da se proračun može smanjiti za 5 ili za 10 milijardi zapravo govore smanjite plaće, smanjite mirovine, smanjite doplatak, smanjite socijalno ugroženima. Dakle, bez svega toga mi možemo 2011. godinu dočekati sa umjerenim, ali svakako sa optimizmom. Jer, dame i gospodo, svatko onaj tko govori da se štednja može provesti, citiram: "Općenito štednja na svim diskrecijskim stavkama", ili svatko onaj tko kaže da se štednja može provesti, citiram: "Na svemu onom što bi se reklo širega spektra", ne govori ništa. Morate govoriti, dame i gospodo, konkretno. Uprijeti prstom, reći kome treba smanjiti. Možemo otvoriti raspravu. Ali, što se tiče Vlade RH nema smanjenja plaća 2010. i nema smanjenja mirovina. U zaštiti najosjetljivijih koji moraju živjeti, koji moraju školovati svoju djecu, koji moraju djecu upisati na fakultete, koji moraju svojoj djeci kupiti knjige, tenisice i koji napokon, dame i gospodo, moraju otići na tržnicu, moraju otići u pekaru moraju otići u pekaru i kupiti kruh i moraju krvavo raditi oni koji rade i zaraditi svoju plaću bez obzira boljela ih glava ili koji drugi dio tijela. Hvala vam lijepa. Predlažem da prihvatite rebalans proračuna. Hvala lijepa. Imamo ispravke netočnih navoda. Prvi je gospodin zastupnik Zoran Milanović, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, ispravljam 2 netočna navoda. Prvi je, gospođa predsjednica Vlade me citirala i rekla je da sam rekao da ću ako smanje plaće i mirovine da ćemo ih mi vratiti natrag. mikrofon./… To sam rekao samo jednom prilikom i to za porezne dozvolimo kolegi da kaže svoj ispravak. Molim vas! Dakle, to sam rekao za porezne olakšice. Za one koji ne znaju razliku, ne znaju. Drugi netočan navod, ovo je bio jedan, jedna kanonada obračuna sa nečim što je netko rekao. Pa je onda gospođa predsjednica Vlade u ovom Saboru se obratila svima nama, svima nama, dakle i vama i nama, i rekla predsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor je uputila poruku svima onima, dakle i nama i vama, i HNS-u i HSS-u koji se zalažu i koji govore da treba smanjiti plaće i mirovine zastupniče … **Milanović, Zoran (SDP)** O predsjedniku Sabora ovisi hoće li mi uzeti riječ ili neće. Može i to napraviti, ali ne mogu od vas govoriti.

u HSS-u ni u HNS-u nikada nije zalagao i to nitko nikada nije rekao. **Bebić, Hvala lijepa. Gospodine zastupniče vi ste prvi koji je danas ispravio netočni navod pa može postati presedan za druge, Čekajte, molim vas. Može postati, onda može svaki zastupnik reći ako je mogao taj i taj mogu sad i ja, jel tako? A ovdje stoji: "Ako zastupnik zatraži riječ da bi ispravio netočan navod predsjedatelj će mu dati riječ čim završi govor onog koji je iznio navod. Zastupnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak. U protivnom će mu predsjedatelj oduzeti riječ, a zastupnikov govor ne može trajati duže o jedne minute". Molim vas da se toga pridržavamo svi, razumijete. Budući da je bilo prekidanja malo itd. zbog toga je to. Ali ja vas molim, izgovorite riječ ma što poslije toga rekli. Ispravljam netočni navod taj i taj. Ali ovako govoriti i komentirati, mislim to nije u redu. Ja vas molim da se pridržavamo kako bi završili u vremenu koji je za nas sviju prihvatljiv, a to je da danas raspravimo rebalans proračuna. Da ne idemo u sutrašnji dan, jer ćemo onda glasovati morati nakon tri dana pa će to preći u utorak. Dakle, sve to ima svoj. Molim vas, ja govorim za sve, ne govorim samo gospodinu Milanoviću. Ja govorim za sve to. ... /Upadica se ne razumije./ ... Sada ste nam održali predavanje i to je vaše pravo i vaš posao. ... sam izgovoriti, pa i citirati navod koji je ispravljan. U tome sam bio onemogućavam. Hvala vam što mi niste uzeli riječ. Hoćete li opomenuti one koji galame ili nećete to je vaša stvar. to je Ja ovo smatram doprinosom da u smislu onoga što sam već rekao. To znači da se držimo Poslovnika, da se držimo jedne minute i da ispravimo netočni navod. Ja to ne govorim zato što ja to volim govoriti, nego što to piše u Poslovniku, a mi bi htjeli svi završiti današnju raspravu u normalnom vremenu i normalnim okolnostima. I molim da se općenito suzdržimo od nekakvih teških riječi i lakše će nam biti svima. A sve možemo izraziti na jedan prihvatljivi način, pa i ispravke netočnih navoda.

gospodine predsjedniče ja bih molio prvo da uvedete reda u sabornicu, da ne moram gubiti glas. Ispravljam netočan navod gospođe predsjednice koja je rekla da je spajanjem ergela postignuta racionalizacija. Nije nikakva racionalizacija, nego su povećani troškovi. I evo ja koristim ovu priliku i odmah ću ponoviti,

da ravnatelj Đakovačke ergele bude ravnatelj HCK, da ravnatelj Lipičke ergele bude njegov zamjenik i da sjedište HCK o tome se možemo dogovoriti, da ima tri osobnosti. Drugi netočan ... vrijeme, pa ne mogu ja vas smirivati onda još paziti na vrijeme. Ovo je cirkus s ove strane. Drugi netočan navod je gospođo Kosor nije nikom u interesu. Ulica je da se problemi rješavaju na ulici. Ja vas molim da otvorite oči. I pozivam vas sve otvoreno da dođete u Đakovo, ne bojte se ničega, Završite gospodine zastupniče. Ma nemojte se pravdati. Nije premijerka spominjala ravnatelje ergela ni ništa. Što vi ispravljate. **Vinković, Zoran (SDP)** Pa gledajte, Molim vas, sjedite i idemo dalje. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa netočna tvrdnja gospođe premijerke da se štedi svaka kuna. Ako kolona, lažna kolona automobila odlazi u Osijek, a premijerka leti zrakoplovom, to zasigurno to nije štednja. Ako se isto tako vraća, onda to zasigurno nije štednja. Nadalje, gospođa premijerka ... ovo je stvarno bezobrazluk, na to ste i naučili, gospodo iz HDZ-a. Ako gospođa premijer spominje zastupnike koji su bili na seljačkim prosvjedima, taj sam. Ali ste gospođo premijer dokazali ovim davanjem od 616 milijuna kuna poljoprivredi, da smo mi bili onda u pravu kao i oni seljaci koji su bili zajedno s nama na barikadama. Tako da vam je jasno. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Milanka Opačić. **Opačić, Milanka (SDP)** Ispravljam netočan navod gospođe Kosor da je SDP bio protiv 20 milijuna kuna uštede racionalizacija bolnica u gradu Zagrebu. Mi nismo bili protiv racionalizacije, bili smo protiv demagogije jer racionalizacije i uštede nema. A vi ste gospođo Kosor svesrdno podupirali ministra u tome da je gumicom preko noći ukinuo i izbrisao 4 dječje bolnice koje su bile jedine specijalizirane u Hrvatskoj za djecu. I još nešto gospođo Kosor, prestanite se skrivati iza ... /Govornica isključena./ ... počnite govoriti o Franji Tuđmanu, Ivi Sanaderu i o tome da ste u zadnjih godinu dana vi prouzročili 80 tisuća gubitka radnih mjesta. O tome počnite ... Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Boris Šprem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče ispravljam netočan navod gospođe premijerke, koja je rekla da SDP-u to je išlo na nas u gradu Zagrebu ne znači ništa što bi bilo ušteđeno 20 milijuna kuna spajanjem i pripajanjem bolnica i to stoga što baš spajanjem Bolnice "Srebrnjak" sa Bolnicom "Sv. Duh" je uništeno 300 milijuna kuna koje je Europska unija trebala isplatiti za izradu i izgradnju Centra ... medicine i što će sada propasti u vodu. A ukupna ušteda iznosi 318 milijuna kuna za sve racionalizacije i državnih i gradskih bolnica. Drugo, što niti jedan papri nije poslan Gradskoj skupštini o tom pitanju iz kojeg bi se vidjelo koje su to racionalizacije. I treće, što je to protuustavni čin, jer u članku 135. stavak 2. Ustava se govori da bez odluke predstavničkog tijela o mijenjanju statusnih pitanja bolnica se ne može odlučivati kao što je ministar jednostrano odlučio. Hvala.

opteretile ove Vlade. Jednostavno netočno. Zbog vaših politikantskih razloga stavili ste van snage pojedine odredbe toga Pančićevog zakona i sami ste stvorili te obveze, a svojim daljnjim štetnim odlukama, kojih hvala Bogu nije bilo malo, broj branitelja je sa 400 tisuća narastao na 500 tisuća, a broj umirovljenih vojnih osoba sa 20 na 50 i nekoliko tisuća i samim tim odlukama stvorili novih 2 milijarde kuna obveza u hrvatskom državnom proračunu. Taj novac bolje da se potrošio za otvaranje radnih mjesta za hrvatske branitelje i njihovu djecu. I kad se već bavite, gospođo Jadranka Kosor… **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Nema mjesta raspravi nego ispravku. se./… Ima riječ, ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica i potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite. Želim ispraviti netočan navod oko toga da se svi kritičari ove Vlade i ovog prijedloga rebalansa proračuna za bilo kakvo smanjenje plaća, mirovina ili socijalnih davanja što je predsjednica Vlade više puta u svome izlaganju predlagala. Točan je navod, gospođo predsjednice Vlade, da se kritičari vaše Vlade, vaše politike i vašeg proračuna zalažu za politiku rasta, razvoja, prihodovne strane proračuna, realnih izvora za taj rast o čemu vi nažalost uvodno obrazlažući proračun niste progovorili niti jedne jedine riječi. Znate trošiti, ali nažalost ne znate kako stvoriti uvjete da se stvara. navoda, ako se kaže da niste rekli nijedne riječi o nečemu. Prema tome, to nema logike. Ima ispravak netočnog navoda također gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Ispravljam navod gospođe predsjednice Vlade, svaka kuna, svaka lipa za ovu Vladu veliki je novac. Vi ste, gospodine predsjedniče, u uvodu rekli da je ovo izvanredno zasjedanje Sabora sazvano na zahtjev Vlade. Trošak za danas i za ponedjeljak biti će oko 200 tisuća tih jako važnih kuna. Prema Ustavu, za 18 dana je ustavni rok prvog dana redovnog zasjedanja Sabora. U uvodu ničime nije obrazložen razlog izvanrednog zasjedanja ovog rebalansa državnog proračuna… **Bebić, Luka (HDZ)** Pa dobro nije ovo ispravak netočnog navoda nego rasprava da li treba biti izvanredna sjednica ili ne treba. Molim vas! **Lesar, Ja ne znam je li ljetni odmor razlog toliko, količina ovog bezobrazluka u isključivanju mikrofona, vi tolerirate.

Mislim da bi trebali dio uvodnog obrazloženja čuti i od ministra financija i potpredsjednika Vlade, gospodina Ivana Šukera. Je li mislite da bi trebalo?

Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Dame i gospodo zastupnici. Očigledno da ova rasprava danas neće

da li se Hrvatskoj događa nešto što se ne događa ostalim članicama Europske unije i našeg okruženja? Da li su sve te zemlje u proteklim godinama imale deficit državnog proračuna ispod 3%? Jesu, jer da nisu imali deficit državnog proračuna ispod 3% ne bi bile u eurozoni, ne bi zadovoljavali tzv. mastriške kriterije. je nešto što je mnoge od tih zemalja natjerala na razmišljanje, na razmišljanjima pred kojima je bila ova Vlada, dakle svi koalicijski partneri koji sudjeluju u ovoj Vladi i budite sigurni da prije prijedloga ovog rebalansa proračuna napravljeno je niz analiza. Dakle, većina tih vlada se nije u proteklim godinama, proteklih godinu i pol dana odlučila za drastičnije rezove i dogodilo im se to da recimo danas Ujedinjeno kraljevstvo ima deficit 12%, da jedna Irska koja je do jučer bila pojam gospodarskog napretka i gospodarskog rasta ima deficit 10,7%, da jedna Španjolska ima deficit 9,8, da jedna Njemačka ima deficit 5%, da jedna Francuska ima deficit 8,3% i mogu nabrajati tako do unedogled. Isto tako, slušajući rasprave i osluškujući što govore i ekonomski analitičari i oporbeni političari proteklih dana, ne znajući ustvari u kojem smjeru će ići ovaj rebalans proračuna, ja mislim kad bi pročitali svoje izjave iz proteklih 10, 15 dana ovaj rebalans proračuna sa 90 i još nešto posto pokriva ono što ste vi tražili. Vi ste rekli ne bi rezali mirovine, ne bi rezali plaće, ne bi rezali socijalna davanja, ne bi rezali poticaje u poljoprivredi pa da vidimo onda što je struktura državnog proračuna u Republici Hrvatskoj, što to čini tih 120 milijardi i o čemu bi mi danas ovdje kroz jednu konstruktivnu raspravu mogli se dogovorit što bi to trebalo srezati da se državni proračun smanji. Gledajte, davanja prema građanima, kućanstvima su 65 milijardi 200 milijuna, a znate što vam je to, to vam je 35 milijardi za mirovine, 20 milijardi i pol za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dakle za troškove zdravstva, za socijalne naknade 2 milijarde i 200, za porodiljne naknade 2 milijarde i 200, za dječji doplatak milijardu i 780 milijuna, a plaće državnih i javnih službenika i javnih službi bez zdravstva su vam 22 i pol milijarde. Dakle, 65 i pol i 22 i pol su 88 milijardi kuna. Financijski rashodi, dakle rashodi za kamate su 6 milijardi i 300. Znači, pribrojeno onih 88 to je 94 milijarde. Poticaji u poljoprivredi Hrvatskim željeznicama i HBOR-u su 6 i pol milijardi. To je već 99 milijardi kuna. Pomoći jedinicama lokalne samouprave za Fond za izravnanje i jedinicama lokalne samouprave sa područja od posebne državne skrbi 5 milijardi i 300. Dakle, to je 104 milijarde. 2 milijarde i 190 i milijardu 350 su sredstva za Hrvatske ceste. Dakle, to je 104 milijarde. Sredstva za Hrvatske autoceste to je onih 60 lipa milijardu i 350. Dakle, to vam je već negdje oko 105 i pol milijardi kuna. Materijalni rashodi koji čine između ostalog i troškove prijevoza za zaposlene i ostala materijalna prava koje imaju zaposleni u državnim i javnim službama su 8 milijardi i 600 milijuna. U tih 8 milijardi i 600 milijuna je domaća komponenta hrvatska za sredstva predpristupnih programa Europske unije. U tim sredstvima su i sredstva za modernizaciju Hrvatske vojske sukladno preuzetim obvezama u onom trenutku kad smo ušli u, zapravo kad smo pristupali NATO savezu. Dakle, sve to skupa kad zbrojite to vam je nekakvih 114, 115 milijardi kuna od 120 milijardi kuna. hajmo danas ovdje kao, nemojte se uvrijediti ozbiljni ljudi, razvesti raspravu što bi mi to od ovih rashoda smanjili. Što mi to možemo od ovih rashoda smanjiti? Dakle, ova koalicijska Vlada na čelu sa HDZ-om je odlučila da je u ovom trenutku naprosto zbog zaštite standarda hrvatskih građana nedopustivo da se režu plaće, jer to smo napravili prošle godine u 4 mjesecu. Nedopustivo je da se režu mirovine i nedopustivo je da socijalna prava hrvatskih građana smanjujemo. Dakle, to je odluka koalicijskih partnera. I rashodovna strana je predložena ovako kako je i o tome možemo raspravljati. Mi možemo govoriti o ovakvim i onakvim brojkama. Međutim, ovo su brojke koje naprosto stoje u proračunu, naprosto stoje. I ako smo se svi složili dakle u nekakvim rasprava prije nego što je ovaj proračun vidio svjetlo dana da sve ove stavke ne trebamo dirati, onda ne vidim čemu toliko polemike i žuči oko toga ako smo rekli svi da to ne treba dirati. Ali očigledno su to neki rekli sa figama u džepu ne znajući u kojem smjeru će ići prijedlog ovog proračuna. Međutim, ono o čemu bi vi itekako htjeli raspravljati, ono oko čega bi mi itekako trebali, htjeli s vama postići konsenzus je prihodovna strana državnog proračuna. Jer do ovog povećanog deficita i smanjenja prihoda u državnom proračunu je došlo do smanjenih gospodarskih aktivnosti. A da li mi ako na svaki mig nekakvih prosvjeda ocijenimo i procijenimo da u dnevno-političke svrhe bi se trebali u to uključiti sprječavamo sve moguće i nemoguće investicije u Hrvatskoj ćemo privući investitore. I ovdje jasno treba reći jednu stvar. Model po kojem se kreirao gospodarski rast na bazi sredstava iz državnog proračuna je na žalost potrošeni ekonomski model iz jednostavnog razloga što sve javne tvrtke u većinskom državnom vlasništvu su već prezadužene i vrlo teško mogu investirati. Dakle, ako želimo govoriti o tome da želimo povećati prihodovnu stranu državnog proračuna, a ona je očigledno u ovom trenutku s obzirom da smo se svi složili da rashode ne možemo smanjiti, jedini instrument za smanjenje deficita onda trebamo razmišljati o tome kako ojačati to gospodarstvo. Ali kažem onda ne kad nam to paše podržavati ovakve ili onakve prosvjede zbog ovog ili onog razloga. Jer gledajte, prihodi državnog proračuna uzmimo da je bazna godina '98., zapravo 2008. Dakle, to je zadnja godina i u Europi i u svijetu gdje su bili pozitivni trendovi. I kod nas kao i u svijetu kod nas je bio zadnji kvartal četvrti negativan. U svijetu je to bio treći i četvrti kvartal. Kad pogledate prihodovnu stranu i usporedite je s ovim što sad planiramo, dakle prihodovna strana je pala za skoro 8 milijardi kuna razina rashoda je 4 milijarde kuna iznad te 2008. godine. I nemojmo zaboraviti da smo mi 2008. godine imali deficit od samo 2 milijarde i 200 milijuna kuna. Praktički smo bili u balansu između prihoda i rashoda državnog proračuna. I to je nešto o čemu mi možemo danas govoriti. Možemo govoriti i o nekakvim porezima. Ali ako želimo kao što svi kažemo želimo da nešto napravimo. Međutim, iskrivljivati činjenice, govoriti o tome da je Hrvatska u ovakvoj ili onakvoj situaciji. Sad ću se vratiti ono što je gospođa predsjednica govorila, a i što sam ja rekao na početku, a to je deficit pojedinih članica Europske unije. Znate kad se Grčka našla u problemima? U onom trenutku kad su investitori rekli nećemo ti financirati reprogram dospjelih obveza i nećemo ti financirati deficit državnog proračuna jer jednostavno ovakva potrošnja i ovakva tvoja ekonomska politika nama ne garantira da će se nešto dogoditi i tada se Grčka našla u problemima. Europska unija je spriječila da se u istim problemima ne nađu Španjolska i Portugal. I sad gledajte, Hrvatska je prva zemlja koja je izdala obveznice na američkom tržištu nakon grčke krize. To možete provjeriti, prva zemlja. Dakle, međunarodne financijske institucije su naprosto rekle da vjeruju ovome što radimo bez obzira kako se mi prepucavali. Ali veliko razočaranje u Hrvatskoj jer svi su očekivali nitko nije izdao obveznice, pa neće ni Hrvatska i onda napadne Vladu da se Vlada zadužila sa toliko i toliko milijardi. A istovremeno smo svi zaboravili da smo donijeli proračun i Zakon o izvršenju proračuna u kojem je jasno stajalo da ćemo se tijekom 2010. godine zadužiti za 28,6 milijardi kuna i tamo je jasno stajalo 8,4 milijarde za financiranje deficita, a 20,2 milijarde za reprogram kredita iz prethodnih godina. Dakle, Hrvatska je jedina zemlja koja je uspjela, prva zemlja koja je uspjela nakon grčke krize izdati obveznice i to je razlog zašto očekujemo i što je sigurno da ovakav rebalans proračuna će naići na pozitivne ocjene svih međunarodnih financijskih institucija osobito s ovim zaključkom. I ja se iskreno nadam ako su iskrene rasprave i najave prije ovoga Sabora, i ako je stvarna želja da zadržimo potrošnju na određenoj razini da će zaključak oko toga da se razina potrošnje u Hrvatskoj zamrzava za sljedeće dvije godine, da ćemo svi jasno poslati poruku hrvatskim građanima da brinemo za njihovu dobrobit bez obzira koje smo političke opcije i da ćemo te zaključke usvojiti jednoglasno. Hvala vam lijepo. Imamo ispravke netočnog navoda. Prva je gospođa zastupnica i potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite. Netočan je navod gospodina ministra koji glasi, kaže svi trebamo razmišljati kako podići prihodovnu stranu proračuna, odnosno kako stvoriti, kako doći do gospodarskog rasta. Mi u oporbi gospodine ministre možemo o tome razmišljati, ali vi u Vladi na tome trebate raditi, jer ako ćete vi samo razmišljati, ne zaslužujete zauzimati tu poziciju. Vi ne samo da to ne radite sad, kroz ovaj proračun, vi to ne radite kroz čitav ovaj period od 2003. godine, ali ste zato vrlo uspješno radili kako iskreirati troškove, znali ste potrošiti svake godine puno više od gospodarskog rasta, a sad bi štedili Ovako, gospođo zastupnice i potpredsjednice, vi ste ispravili moguće razmišljanje Vlade kojeg nema. To ste tako rekli. Ako mi budemo išli dalje ovakva ispravke razmišljanja mogućega, onda će ovaj institut ispravka netočnog navoda biti doista potpuno potpuno banaliziran u tolikoj mjeri da on više neće predstavljati nikakav instrument za ispravak netočnog navoda. Ja vas molim da ispravimo netočni navod, a ne moguće razmišljanje Vlade kojeg nema. Molim vas lijepo, izvolite gospodine Davorko Vidović, ispravak. Ispravljam netočni navod gospodina ministra i njegove prethodnice kada su govoreći o prijedlogu zakona u izmjenama i dopunama državnog proračuna koristili se izrazom rebalans proračuna, jer ovdje nije riječ o rebalansu. Rebalans, sama riječ kaže govori o uravnoteženju, uspostavljanju balansa između prihodovne i rashodovne strane, dakle u ovom slučaju je riječ od disbalansu …/Govornik povećava se rashodovna strana, a smanjuje se prihodovna strana. Dakle riječ je o povećanju disbalansa. Zato je korisnije govoriti o izmjenama, svaka izmjena proračuna nije nužno i rebalans proračuna. Dakle nemojte više koristiti, nego govorite o disbalansu državnog proračuna, to će bit puno preciznija Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Da. Gospodin Goran Marić u ime Odbora za financije i državni proračun. Izvolite. proračun. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana gospođo predsjednice Vlade, poštovani ministri, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 60. sjednici održanoj 25. kolovoza 2010. prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu i to kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske između ostalog istaknuo da se u strukturi ukupnih prihoda porezni prihodi novim planom planiraju na razini 62 milijarde kuna u odnosu na prvotnu projekciju smanjeni su za 3 i pol milijarde. Ukupni rashodi državnog proračuna za 2010. godinu ovim rebalansom su planirani na razini 122,3 milijarde kuna, a rashodi povećanja povećavaju se za 1,2 milijarde kuna, iznose 120,3 milijarde kuna. Najznačajnije povećanje odnosi se na mirovine, na naknade za nezaposlene, na aktivnu politiku zapošljavanja, subvencije poljoprivredi, i naknadu štete uzrokovane elementarnim nepogodama. Istaknuto je da je ovim izmjenama i dopunama plana državnog proračuna planirani prihodi na razini 108,3 milijarde kuna, rashodi od 122,3 milijarde kuna, što se planira ukupni manjak državnog proračuna na razini 14,1 milijarde kuna ili 4,2 procijenjenog bruto domaćeg proizvoda za 2010. godinu. Ovim rebalansom …/Ne razumije se./… dodatne uštede na rashodovnoj strani proračuna, smanjenjem proračunske potrošnje za milijardu i pol kuna, ali zbog potrebe za dodatnim sredstvima na pojedinim kategorijama rashoda poput mirovina, naknada za nezaposlene, poticaj u poljoprivredi, naknada uzrokovane štete elementarnim nepogodama, i konačni efekt rebalansa je povećanje rashoda za 892 milijuna kuna. U raspravi na odboru iznijeto je nekoliko mišljenja. Između ostalog iznijeto je mišljenje da je predloženi rebalans državnog proračuna, da se donosi sa zakašnjenjem i da je tehnički ustvari rebalans. Iznijeto je i mišljenje da je rast deficita državnog proračuna na 4,2% BDP-a u …/Ne razumije se./… ne bi predstavljao poseban problem kad bi se ta sredstva usmjerila u stvaranje nove vrijednosti. Iznijeto i mišljenje u odboru da su mjere Vlade Republike Hrvatske u 2009. i 2010. godini u cilju smanjenja javnih rashoda i racionalizacije poslovanja smanjene na ukupnoj razini državne potrošnje za 6,1 milijardu kuna, i na taj način spriječile povećanje proračunskog manjka na 5,3% BDP-a. Na odboru je istaknuto i mišljenje da je ovaj rebalans državnog proračuna treba svakako podržati jer Vlada Republike Hrvatske dobro procijenila da bi daljnje smanjivanje plaća učitelja, profesora, doktora, ostalog medicinskog osoblja, policajaca i ostalih javnih i državnih službenika, daljnje smanjenje mirovina, smanjivanje naknada za nezaposlene, porodiljinih naknada, dječjeg doplatka, socijalnih naknada imalo za posljedicu negativan efekt na prihodnu stranu državnog proračuna, gospodarski oporavak Republike Hrvatske i životni standard građana. Isto tako je istaknuto i mišljenje da se vrlo često rebalans, odnosno proračun promatra izolirano od hrvatskog gospodarstva, a da je zapravo proračun zrcalo hrvatskog gospodarstva. Istaknuto je da je glavna prepreka oporavka, gospodarskog oporavka niska razina kreditne aktivnosti poslovnih banaka, i da je u posljednjih 20 godina na najnižoj razini i da zato nema nikakvih razloga i da se mora poduzimati mjere za povećanje kreditne aktivnosti poslovnih banaka. Pozitivnim je ocijenjena odluka Vlade Republike Hrvatske što je u ovom trenutku odustala od povećanja stope PDV-a kao i od uvođenja poreza na aktivu banaka. Jer naime, navedene mjere bi zasigurno pozitivno utjecale na prihodovnu stranu državnog proračuna, ali bi destimulativno djelovale na gospodarsku aktivnost u cjelini. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, 6 glasova za i 5 glasova protiv, odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2010. godinu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Odbora za gospodarstvo gospodin zastupnik

poštovane dame i gospodo. Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora na svojoj 40. sjednici održanoj 25. kolovoza razmotrio je prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2010. godinu. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja izvijestio je članove odbora o makroekonomskom okviru, prihodima i rashodima državnog proračuna te procjenom ukupnog manjka državnog proračuna kao i manjka konsolidirane opće države. Ukupni planirani prihodi državnog proračuna iznose 108,3 milijarde kuna, rashodi 122,3 milijarde kuna. I temeljem toga, dakle planirani ukupni manjak manjak Državnog proračuna za 2010. godinu planiran je u iznosu od 14,1 milijardu, odnosno 4,2% procijenjenog BDP-a. Nakon uvodnog Nakon uvodnog obrazloženja otvorena je rasprava u kojoj su suprotstavljeni različiti stavovi članova odbora o ulozi rebalansa proračuna i proračunskog deficita u gospodarskom oporavku uzimajući za usporedbu visoke deficite i kreditna zaduženja zemalja u okružju. Također iznesena je sumnja u mogućnost kontrole deficita i tečaja u sljedećoj godini. S druge strane, većina članova odbora podržala je pozitivnu socijalnu stranu rebalansa proračuna, odnosno zadržavanje razina plaća i mirovina kao doprinos očuvanju standarda hrvatskih građana, a što je isto tako i izravni doprinos očuvanju domaće potrošnje. Istaknuto je da se nažalost rebalans proračuna, a posebice njegova rashodovna strana i rezanje javne potrošnje koristi u predizborne svrhe te je kao primjer navedena izjava jednog oporbenog čelnika vezano za njegov prijedlog za smanjenjem mase plaća u javnim službama. Također otvorena je rasprava i o strukturnim problemima hrvatskog gospodarstva. Prije svega industrijskoj proizvodnji i strukturi, odnosno udjelu visoke tehnologije u prerađivačkoj industriji kao važnom pokazatelju gospodarske konkurentnosti. Članovi odbora su suglasni da su strukturni problemi samo jednim dijelom posljedica aktualne gospodarske i financijske krize. Neophodno je jačati horizontalne potpore Ministarstva gospodarstva, dakle umanjivati sektorske, i usmjeravati ih u industriju temeljenu na inovacijama i visokoj tehnologiji i time razvijati industriju veće dodane vrijednosti kao doprinos većoj profitabilnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, sa 6 glasova za i 3 glasa protiv, odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2010. godinu. Hvala U ime Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina gospodin zastupnik Furio Radin, predsjednik odbora. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmatrao je ovaj prijedlog rebalansa proračuna kao zainteresirano radno tijelo. U raspravi je većina članova odbora podržala predložene izmjene i dopune državnog proračuna uz upozorenje da se žurno mora pristupiti i preispitivanju proračunske potrošnje i ukupne koncepcije proračuna jer bi povećani proračunski deficit uz nepovoljna ekonomska kretanju mogao ubrzo otežati sadašnju složenu gospodarsku situaciju i suočiti nas s još težim problemima već u pripremi sljedećeg proračuna krajem ove godine. Izraženo je mišljenje da se s rebalansom kasni te da se kroz trošarine, da se nije reagiralo, moglo osigurati znatno više proračunskih sredstava, da se ranije reagiralo. Postavljeno je pitanje na što će biti utrošena sredstva kojim će se pokrivati proračunski deficit te da li će i u kojoj mjeri biti usmjerena i na gospodarski oporavak i razvoj jer bi njihovo eventualno korištenje isključivo za krajnju proračunsku potrošnju moglo dati samo dalje produbljenje gospodarske krize.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 Tako se sredstva namijenjena udrugama i ustanovama nacionalnih manjina smanjuju za 1,2%, odnosno pola milijuna kuna, a sredstva za besplatnu pravnu pomoć od 6 milijuna 835 tisuća na 3 milijuna 735 tisuća. oko 3 milijuna, odnosno 45%. Pa je zatraženo da predlagatelj dade detaljnije obrazloženje ove promjene. Na odboru je gospođa Orlandini iz Ministarstva financija dala tumačenje da je to zato što se nije uhodala još metoda besplatne besplatne pravne pomoći, nego da tek od iduće godine da će ona zapravo pokazati se u cijeloj svojoj snazi. Zatraženo je i objašnjenje predloženog smanjenja sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te načina rješavanja problema godišnjih naknada za uporabu javnih cesta i cestarina za najteže invalide. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, 7 za i 3 protiv, odlučio Hrvatskome saboru predložiti da donese izmjene i dopune Hrvatskog proračuna RH za 2010. godinu. Hvala vam na pažnji. Ima li još interesa predstavnika? Da. U ime Odbora za rad i socijalno partnerstvo gospodin zastupnik i predsjednik odbora Poštovani predsjedniče, predsjednice Vlade, članovi Vlade i kolege zastupnici. Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora je na svojoj 43. sjednici raspravljao o prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2010. U raspravi je većina članova odbora podržala predložene izmjene i dopune državnog proračuna tim više, jer Vlada čini sve da se očuva socijalna pravednost uz stabilnost i održivost sustava. Pri tome je naglašeno da Vlada Republike Hrvatske smanjuje proračunsku potrošnju, ali ne ugrožava životni standard građana. Tako primjerice nije došlo do smanjivanja plaća javnih i državnih službenika, niti do smanjivanja mirovina i naknada za nezaposlene. Vlada Republike Hrvatske pokazala se odgovornom prema sadašnjem socijalnom trenutku i socijalnoj zbilji u kojoj mnogi građani teško žive od svojih plaća i mirovina. Zato su dodatno povećana sredstva za mirovine i plaće i školstvo i znanost kao i za nezaposlene. Nadalje, u raspravi je izraženo zadovoljstvo socijalnih partnera predloženim rješenjima, jer ovim izmjenama i dopunama državnog proračuna nisu smanjene niti plaće, niti mirovine, kao ni druga socijalna davanja. Istaknuto je da je ovaj rebalans proračuna na putu vladinog programa gospodarskog oporavka, a kojemu je cilj prosperitet hrvatskog gospodarstva uz sposobne poduzetnike i marljive radnike. Budući da je došlo do smanjenja ukupnih prihoda državnog proračuna iznijeto je mišljenje po kojemu bi i bankarski sektor trebao pridonijeti oporavku hrvatskog gospodarstva. Većina članova odbora podržava napore Vlade Republike Hrvatske, jer raznim mjerama smanjenja javnih rashoda, kao i programom gospodarskog oporavka potiče gospodarsku aktivnost, te smanjuje deficit. Posebice je zadovoljstvo izraženo činjenicom da Vlada ni u ovom trenutku nema namjeru prodavati poduzeća u državnom vlasništvu. U raspravi je iznijeto mišljenje po kojem bi trebalo učinkovitije djelovati, a i sankcionirati tzv. rad na crno. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese izmjene i dopune Državnog proračuna za 2010. godinu. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ima li još interesa pojedinih odbora? Nema. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Volio bih da je ovo raspravu odnosno uvod o rebalansu proračuna, ipak bio više usredotočen na ono što će biti 2011., 2012., 2013., a ne na ono što je netko navodno negdje izjavio, što su novine napisale, televizija objavila, što je netko nekoga ogovarao itd. ali imamo to što imamo. Dakle, ključni problem Hrvatske države i hrvatskih javnih financija je vrlo jednostavan. Zadnji proračun 2003. je bio 77 milijardi kuna. Ovaj proračun na rashodnoj strani se kreće oko 120 milijardi kuna. To je rast od 50%. To će znati izračunati svatko, pa i oni koji se ne bave matematikom. U međuvremenu hrvatsko gospodarstvo je imalo nekoliko godina rasta i ima zadnje dvije godine pada. Dakle, imamo s jedne strane bujanje javnih rashoda, s druge strane puno manji rast gospodarstva, a zadnje dvije godine i pad. Svakome tko je ikada vodio domaćinstvo, podizao bilo kakav kredit, kupovao stan, automobil, bilo što, knjige, jasno je da je takav nesrazmjer na duže vrijeme neodrživ. I to je prostor u kojem mi živimo i to je od prostora financija u Hrvatskoj postao i prostor svijesti. I ljudi se navikavaju da je tako nešto moguće, normalno, održivo i da to na kraju krajeva neće nitko platiti. I onda dođe kriza koja pogodi sve države svijeta i Europe i onda se počne govoriti o bolnim rezovima. I slušamo zadnjih godinu dana intenzivno predsjednicu Vlade kako govori o potrebi hrabrosti, bolnih rezova, o tome da treba reći gdje i šta kako neki to vole reći skresati, rezati, grube, nepotrebne riječi. I mi čekamo da se nešto dogodi. Ne, nismo predlagali da se smanje plaće i mirovine, kao što to nije predlagao nitko iz HDZ-a niti iz vaših koalicijskih partnera. To su neki drugi puštali balone. Ali to zaista nitko nije predlagao. Je bilo rečeno da su plaće i mirovine nešto što bi trebala biti zadnja crta obrane. Ali nitko nikada nije rekao da će ukoliko se plaće i mirovine smanje to isto vratiti natrag. Međutim, to je u krajnjoj liniji i nevažno, ali čisto istine radi. čisto istine radi. I kada se citira bilo bi dobro da se malo ozbiljnije citira. Onaj tko je završio osnovnu školu zna da tu vrijede nekakva pravila. Možda ne kao za znanstvene radove, ali da ima malo reda. Dakle, nemojmo jedni drugima nemojmo jedni drugima podmetati i nabacivati. Ja iz onoga što ću ovdje reći stojim. Dakle, predsjednica Vlade je u više navrata, demantirajte me, izjavila potrebu reformi i rezova. Naravno teško je reći što i kada. Inače je to vrlo teško i inače je za to potrebno dosta političke i ljudske hrabrosti. Nije lako. I ne kažem da bi ikome bilo lako. I što onda imamo? Imamo proračun donesen u prosincu 2009. godine za ovu 2010. godinu, koji predviđa praktički rast rashoda proračuna. U godini gospodarskog pada, u godini prave depresije. Taj isti proračun donesen u prosincu 2009. godine, dakle godinu dana unutar najveće krize zadnjih 70 godina, ne predviđa zajedno sa sobom i plan gospodarskog oporavka. Tog plana nema. Pa ako ga već nema na papiru, valjda ga ima u glavi. Ali nema ga na papiru. Ali znate zašto je to bitno? Bitno je da bude na papiru istovremeno kada se donosi i proračun za 2010. godinu, jer to su valjda organski povezani procesi. Jedno bez drugoga ne ide. I onda dolazi travanj 2010. godine i Vlada izlazi sa programom gospodarskog oporavka, kao da je to nešto što se financira i usklađuje iz dobitaka na Lutriji. Kao da to nije nešto što je povezano organski sa proračunom, koji je slika i prilika ne Doriana Graya, nego hrvatske ekonomije. I onda se donese taj plan gospodarskog oporavka, ali se ne ide u rebalans. Nema rebalansa, kao da su to dva odvojena svijeta. I onda se rebalans odgađa do kraja 8. mjeseca. Slažem se sa uvaženim kolegom Lesarom koji je postavio pitanje, ustvari zašto ova sjednica danas? Pa to je trebalo po nama biti u 4. mjesecom. Ali ako nije bila, onda ovaj trošak od 200, 300. Koliko? 150 tisuća kuna, 210 tisuća kuna, kolega Međimurec je jako odgovoran za svaku kunu, pa to dobro zna, je tako činit će se nekome kap u moru. Međutim, to smo mogli zaista odraditi i 15. rujna na redovnoj sjednici prema Ustavu, ali nismo. Dakle očito, ne znam možda griješim, netko želi možda poslati poruku vrijedni smo i puno radimo. Provodimo program gospodarskog oporavka. To je taj dokument koji je potpuno neusklađen sa tekućim proračunom, donesen u travnju 2010. godine.

ovo košta i ako se ovo želi ozbiljno provoditi onda se s time usklađuje i svaka državna kuna, ali vama to očito nije jasno ili vam je jasno ali se ponašate kao da vam nije jasno. Pa tu stoji u tom programu gospodarskog oporavka kao jedan od najvažnijih ciljeva, 1) fiskalna konsolidacija i 2) postupno smanjenje udjela i rashoda i prihoda opće države u BDP-u za 3 postotna boda. Pa kaže u točki 3. aktivnosti iz travnja ove godine, izrada plana smanjenja državnih rashoda. Ne znam jeste li izradili taj plan smanjenja državnih rashoda, ne znam jeste li na Vladi donijeli onu kvačicu ispunjeno. Vidim na portalima da jeste, ali Boga mi državni proračun je u ovom rebalansu smanjen za 900 milijuna kuna ili možda povećan za 900 milijuna kuna. Dakle, državni proračun je povećan za 900 milijuna kuna, a ovdje piše izrada plana smanjenja državnih rashoda, cilj fiskalna konsolidacija. Postupno smanjenje udjela i rashoda i prihoda opće države u BDP-u za 3 postotna boda. Pa kako to mislite postići, kako to mislite postići ako ste već na prvom koraku učinili totalno suprotno. Kažete, ovaj proračun odnosno ovi rashodi proračuna na zaokruženih 120 milijardi kuna su osnova odnosno plafon za sljedeće godine, dakle za 2011. godinu. To znači da 2011. godine planirate u prihodima skupiti 120 milijardi kuna? … /Govornici govore u glas, ne razumije se./… A sad smo, to je praksa gospodine porezniče, a sad smo u minusu od koliko milijardi kuna. Pa ljudi moji, iz kojih, iz kojih prihoda se to namjerava postići? Pa ako će ove godine ukupan deficit biti preko 15 milijardi kuna zajedno sa jamstvima za brodogradnju, pa iz kojih prihoda se to namjerava, iz iz kojih prihoda se to? Kada biste manje dobacivali, a ja vama nisam dobacio nijednom, onda bih ja bio pristojniji, ali za razliku od vas sam pristojan, nisam nepristojan. Prema tome, nemojte dobacivati. Nitko vam nije dobacivao i nije vas vrijeđao dok ste govorili. I zato kada govorimo o bolnim rezovima onda vas molim nemojte uopće spominjati tu riječ, nemojte spominjat reforme, nemojte spominjati prilagodbe, nemojte ih nigdje zapisivati jer ovi dokazi ovdje govore da to ne radite. Radite upravo suprotno. E sada, kada bi ti rashodi i kada bi ti povećani troškovi išli u cilju fiskalne konsolidacije, išli u cilju gospodarskog rasta barem u ovoj godini koju sve države čije ste deficite naveli ove godine imaju, dakle sve one imaju nekakav gospodarski rast i sve imaju vrlo jasnu zacrtanu projekciju pada proračunskog deficita u ovoj godini i manje-više su ih sve ostvarili prema stanju javnih financija Europske unije službeni dokument Europske komisije. Dakle, ljudi nešto rade i nije im lako i za to neki dobivaju aplauze na otvorenoj sceni, neki dobivaju kritike, ali ljudi rade svoj posao. Dakle, htio bih se vratiti na početak nečega što sam rekao, što nisam izmislio niti sam smislio nego sam samo pročitao. Hrvatska država, otkada je HDZ ponovno na vlasti, raste jednom stopom, gospodarstvo joj raste jednom stopom, a javni rashodi joj rastu drugom stopom. Ta stopa rasta rashoda, dakle javne potrošnje je puno veća od stopa rasta gospodarstva. Drugim riječima, zarađujemo nešto a trošimo puno više. I ta matematika je ispravna, ona je jednostavna, ona je bolna kao i svaki kućni budžet, mada ne kažem da je voditi kućni budžet i državni budžet ili proračun ista stvar. Za ovo drugo je potrebno i više znanja i više iskustva i više hrabrosti i više odgovornosti, ali na kraju račune treba platiti. Dakle, u ovoj godini vi se očito ponovno planirate zadužiti, na američkom tržištu plasirat hrvatske obveznice po stopi koja je visoka. Ona je realno visoka, viša je nego što joj plaćaju one druge države o čijim deficitima ste nam govorili. Naša stopa je nepovoljnija. Jeste li nam tokom ove rasprave u kojoj ste puno više govorili o tome tko je što napisao, tko je koga gdje prozvao ili tko će koga prozvati, jeste li nam rekli kako namjeravate popuniti deficit za sljedeću godinu 2011. jer u toj godini ćemo očito imati velik deficit. Pa nećete nam valjda reći da će u ovakvim uvjetima gospodarske stagnacije, a to je činjenica, prihodi proračuna rasti. To je ozbiljan problem, prihodna strana. Oni ne mogu rast, oni mogu… … /Govornici Ako ove godine, gospodine ministre i predsjednice, gospođo predsjednice, ako ove godine hrvatsko gospodarstvo padne odnosno doživi negativnu stopu rasta od 1% ili 2%, prognoze se kreću između 1 i 2%, kako ćete tu razliku, taj nedostatak koji se očituje na svim prihodnim stavkama, kompenzirat sljedeće godine nego zaduženjem. Nema tih novaca. Zapitajmo se još jednu stvar. Ovdje sam govorio prije nekoliko mjeseci pa me kritizirala predsjednica Vlade da podcjenjujem naše turističke radnike, kada sam rekao da nam je Bog dao obalu i sunce. Bog je dao obalu i sunce, mi smo je naselili, stvorili svoju državu i ljudi rade. Kako tko, ali ljudi rade. Ali zamislimo da nema tog prihoda od turizma i da on ne postoji u hrvatskoj platnoj bilanci. Zamislimo da ga nema… Kolegice i kolege, morate u politici imati malo imaginacije, ne fantazije, imaginacije. Zamislite da toga nema. Zamislite da nema, ali samo na trenutak. A to je pitanje koje si moramo stalno postavljati, stalno si moramo postavljati pitanja tko smo, koliko vrijedimo i koliko smo otporni. Jer znate zašto to kažem? To kažem zato što druge zemlje to nemaju, one se moraju osloniti na neke druge resurse, recimo kao Međimurci na rad i na ovakve šljake od zemlje jer nemaju turizma. Nešto im je teže, a Hrvatska ni sa tim blagom ne uspijeva u ovoj godini ostvarit gospodarski rast. I zato kažem, zamislimo se nad samim sobom, da nemamo taj blaženi resurs koji imamo šta bi bilo.

Dakle, bez tog resursa to samo pokazuje koliko je Hrvatska nažalost ovisna o jednom resursu, a ni taj nije dovoljan da bismo rasli po stopi po kojoj će ove godine rasti. Poljska već dvije godine, Češka, svi osim Srbije i Bosne. To su naši susjedi, imamo s njima dobre odnose, možemo ih graditi, ulažemo tamo, ulagat ćemo još više. Ali objektivno kolegice i kolege, to nije europska i svjetska prva liga. Ono što želimo za Hrvatsku je da bude ne 28 na svjetskoj tablici, gdje objektivno i pripada tablici kvalitete življenja, nego da bude 15, a za to nije dovoljan samo turizam. Za to je dovoljna odgovornost, težak rad, fiskalna odgovornost, štedljivost i potrošnja tamo gdje je trošiti pametno. I zato za kraj ovo više nije pitanje znanja. Vama je savršeno jasno što treba učiniti, ali to ne želite učiniti. Ja vas neću optužiti niti za manjak hrabrosti. Naprosto iz nekog razloga, vašeg razloga to ne želite učiniti. Bitka za hrvatsku snagu, samostalnost u financijskom smislu, otpornost će se među hrvatskim biračima voditi oko toga u koga će imati povjerenja da će učiniti nužne stvari. Nemojte govoriti o bolnim rezovima ako ih ni u snu ne možete zamisliti i skupiti hrabrosti da ih provedete. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo dosta ispravaka netočnih navoda. Prvi je na redu gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, kolegice i kolege. Kaže kolega Milanović da premijerka samo govori o teškim i bolnim odlukama i rezovima, a da takove ne donosi. To nije točno i taj navod ispravljam. Zar vi kolega Milanoviću mislite da smanjenje plaća za državne i javne službenike od 6%, za državne dužnosnike 10 plus 5%, za pravosudne dužnosnike smanjenje od 10% nisu teške odluke. Pa ukidanje nabave udžbenika iz državnog proračuna za osnovne i srednje škole nisu teški rezovi, da smanjenje mirovina po posebnim propisima invalidima Domovinskog rata nisu teške odluke i rezovi, da uvođenje posebnog poreza nije teška odluka i rez. Jesu, to su kada je to donijela, a građani su to prihvatili. No vi i članovi vaše stranke očekivali ste daleko više. Očekivali ste smanjenje plaća i mirovina, očekivali ste ukidanje poticaja u poljoprivredi, očekivali ste radnike, umirovljenike, seljake na ulicama, očekivali ste grčki scenarij ali na vašu žalost zahvaljujući našim građanima ništa od svega toga. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Dubravka Šuica također ispravak. Evo ispravljam dva netočna navoda gospodina Milanovića. Prvo da ovaj rebalans proračuna nije usklađen s programom gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske što je apsolutno netočno, sve su brojke usklađene. Implementiran je u ovaj rebalans proračuna gospodarski plan gospodarskog oporavka. Jedina točka o kojoj je premijerka govorila je koja nije u tijeku ili nije mogla biti usklađena jest 600 milijuna kuna, razlog je što ste se protivili izmjenama Zakona o radu. To je jedina točka koja u ovom proračunu nije mogla biti predviđena. Jedino je predviđen iznos za na žalost referendum. Drugi netočan navod je gdje gospodin Milanović cijelo vrijeme kaže da je netko bilo premijerka, bilo ministar stalno su govorili o tome što je netko govorio, a nisu govorili o budućnosti. Upravo vas demantira prijedlog zaključka koji je na našim klupama gdje se utvrđuje ukupna razina rashoda Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. i 2012. godinu što znači da se itekako govorilo o budućnosti i ovom zaključku kao temelju za donošenje budućih proračuna. Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Branko Bačić. da ovaj rebalans proračuna nije usklađen sa programom gospodarskog razvitka i programom gospodarskog oporavka. Upravo obrnuto. On je u cijelosti usklađen, osim u onom dijelu o kojemu je rekla gospođa Šuica, a bitne mjere koje se donose ovdje ovim rebalansom proračuna su upravo usklađene sa programom gospodarskog oporavka. Uštede svih ministarstava od milijardu i 500 milijuna kuna su na tragu racionalizacije poslovanja tijela državne uprave. Jedna od bitnih mjera u programu gospodarskog oporavka je i reforma poreznog sustava. Od 1.7. upravo zahvaljujući tom programu gospodarskog oporavka građani Republike Hrvatske koji je do te reforme imao plaću 4000 kuna ovom provedbom gospodarskog oporavka imat će plaću 4400 kuna. Gotovo 8% će doći do povećanja plaća upravo zahvaljujući ovom programu gospodarskog razvitka i oporavka Republike Hrvatske, a to se vidi i u ovom rebalansu proračuna na stavci prihodi od poreza na dohodak. Prema tome, cjelokupni rebalans proračuna, odnosno proračun koji će kad bude usvojen je u cijelosti usklađen sa programom gospodarskog oporavka i ne stoji Hvala. Ispravak gospodin Krunoslav Markovinović. Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, kolega Milanović tvrdi da Vlada nema dovoljno hrabrosti za bolne rezove i slično. Čuli smo već nabrojene bolne rezove do sad, a svaki rez izgleda da je bio bolniji za vas nego za ljude, za građane koji su koji su sa puno razumijevanja to prihvaćali. Na žalost, evo naletili ste na svaki probni balon u vezi ovog rebalansa nepripremljeni i činjenica očekivali nešto drugo, neki drugi crni ponedjeljak, neki drugi scenarij rušenja vlasti nego

Ispravljam netočan navod zastupnika Zorana Milanovića koji kaže da nije pravi trenutak za donošenje rebalansa proračuna, odnosno da smo mogli pričekati tri tjedna. To zaista nije točno. Vlada je izabrala pravi trenutak za rebalans proračuna, jer su i na sami nagovještaj da će doći do rebalansa proračuna neki oporbeni zastupnici govorili u javnosti, odnosno stvorili jednu psihozu straha da će biti smanjenje i mirovine i plaće i socijalna davanja. I upravo zbog tih preko milijun ljudi, dakle umirovljenika i zaposlenih i onih koji primaju socijalnu naknadu trebalo je u ovom trenutku donijeti ovaj rebalans proračuna. Hvala. Ispravak gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa ispravljam netočan navod gospodina Milanovića koji je rekao. Program gospodarskog oporavka nije usklađen sa stavkama proračuna. Netočno gospodine Milanoviću. Provodeći upravo mjere iz ovoga programa Vlada je smanjila javne rashode, racionalizirala je i upravu i sve i poslovanje svoje u ove dvije godine za 6,1 milijardi kuna. Dakle, to nije malo. To je puno. Čuli smo ovdje, donosili su se bolni rezovi. Kad smo to donosili onda ste rekli da ne mislimo na građane. Sada kad smo donijeli to da mislimo na građane, da smo i socijalno osjetljivi u ovom trenutku se opet tome protivite. Netočno je. Međimurci imaju itekako dobar turizam, i kvalitetan, ali ste rekli da se moraju osloniti na svoj rad, kao da mi ostali ne radimo. Pa to je uvredljivo za nas ostale, a naravno za moje poljoprivrednike koji marljivo i skrbno rade, i zato sam ponosan da ste vidjeli trenutak naše poljoprivrede i da ste u ovim nadoknadama i ovih šteta razmišljali o toj vrlo važnoj populaciji. Nadalje, razmišljali ste tko je šta rekao u svezi smanjenja plaća. Pa nije važno, ali vi ste smanjili za vrijeme vašeg mandata i medicinskim sestrama i čistačicama i liječnicima uveli radnu obvezu. Hvala lijepa.

vi znate što treba, ne želite učiniti. To nije istina, ova Vlada što treba učiniti i to sada čini. To je čista demagogija s vaše strane prema građanima Hrvatske kojima ste vi, kad je SDP bio na vlasti, što je kolega Milinković kaza smanjili i ukinuli plaće medicinskim sestrama, čistačicama, i drugim javnim službenicima i to u vrlo velikim postocima. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak, gospodin zastupnik Josip Đakić.

sa ovim rebalansom proračuna. Naime samo uštede koje su učinjene u posljednje vrijeme iznose 3,4 milijarde kuna i jasno pokazuju da ih nema u ovom planu rebalansa proračuna, da ste ga pogledali zasigurno bi jasno to i vidjeli. To je činjenica koju ne možete izbjeći jer 3,4 milijarde kuna ušteda samo od planiranoga proračuna do 2010. spram sadašnja koja je u ovom rebalansu zasigurno govori o provedbi gospodarskih mjera oporavka Vlade Republike Hrvatske. Hvala. Gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor. Izvolite.

prema poreznicima koji rade jedan težak i zahtjevan posao, koji traži prije svega puno znanja, želim reći da u Vladi nema poreznika, u Vladi sjede potpredsjednici Vlade i ministri. I molim da to evo zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru prihvate, prihvate kao činjenicu tako da ni potpredsjednik Vlade i ministar financija gospodin Šuker nije poreznik, nego je potpredsjednik Vlade i ministar financija. To molim zbog evo digniteta i Hrvatskoga sabora, ali i digniteta Vlade, što god tko od vas mislio o tome. oko kritika koja dolaze i koje smo čuli od kluba Socijaldemokratske partije. Dakle prije svega oko, dobro je da znate naziv svoje stranke, to je jako dobro. To je jako dobro. Dakle, što se tiče konstatacija da plana gospodarskoga oporavka nema, to je netočno, to demantiram. Oko smanjenja rashoda kao jedne mjere plana gospodarskoga oporavka, da to je mjera, samo naravno treba čitati i vidjeti u kojem će se razdoblju ta mjera do kraja i provesti i molim vas da to svakako uzmete u obzir, to vrlo jasno u programu gospodarskoga oporavka Vlade Republike Hrvatske piše. Na kraju evo postavljeno nam i pitanje citiram iz nekoga razloga ne želite to učiniti, pretpostavljam da se to odnosi na Vladu. Naravno moje je pitanje što i kako to, nismo čuli niti jedan prijedlog o tome kako smanjiti rashode, osim što smo čuli, to neki dan evo u razgovoru gospodina predsjednika Socijaldemokratske partije Hrvatske na jednoj televiziji, na pitanje što i gdje bi se moglo uštedjeti, ja sam dala skinuti jer to je vrlo poticajno, smo čuli odgovor. Dakle moguće su veće uštede do 5 milijardi kuna, što bi se reklo širega spektra. Dakle te pozicije što bi se reklo širega spektra nema, i drugo, na drugo pitanje koji su to rezovi koji bi trebali dovesti do tih 5 milijardi, odgovoreno je, dakle općenito štednja na svim diskrecijskim stavkama, Prema tome, to smo dobili kao odgovor kako uštedjeti 5 milijardi kuna. A što se tiče ušteda oko ove izvanredne sjednice Sabora, mislim da zaista je svaka kuna velika velika kao planina, a to trebaju poštovati i oni koji šalju svoje zastupnike u Ameriku na 2, 3 mjeseca da rade neki drugi posao, a da ne sjede ovdje u Hrvatskom saboru, a ovdje primaju plaću.

Hvala lijepo. Premijerka Kosor je po drugi puta danas izrekla netočnu tvrdnju da je uputila u Sabor prijedloga smanjenja državnih rashoda što piše u njenom planu gospodarskog oporavka. oporavka. Mi vidimo da danas u Saboru nemamo ništa, rashodi se povećaju, a zaključak koji govori da će se naredne godine držati ti isti rashodi to nije smanjenje, ili je semantički možda drugačije mislila nego šta je napisala. Ako kaže u planu gospodarskog oporavka izrada plana smanjenja troškova države i kaže izvršeno 24. kolovoza 2010. mi to ne vidimo. To jednostavno nije istina. Ova država će i dalje trošiti koliko je trošila do sada i ništa nije smanjeno. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak gospodin Zoran Milanović. Hvala gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod da neki šalju svoje zastupnike u Ameriku. Zastupnici mogu biti samo iz Sabora, dakle ili HDZ ili SDP. SDP nije poslao nikoga, HDZ isto nikoga. Dakle to je netočan navod. Doduše, neki ljudi su išli o svom trošku, jer su za vrijeme rata branili Hrvatsku. Nisu dobivali stanove, nisu mogli učit engleski, pa su si dva tjedna platili sami. Ostatak od 6 minuta gospodin potpredsjednik Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Ja ću se vama gospodine Milanoviću ispričati za upadicu koja je bila. Okej, ali ja sam ponosan na ono što sam radio u životu, jer sam nešto i naučio. Ali mi poreznici smo se naučili da bar točno znamo računati, a vi ste ovdje iznijeli niz netočnosti. Pa tako npr. ste rekli da smo više trošili nego što smo zarađivali. Vi ste očigledno zaboravili koji deficit državnog proračuna ste ostavili 2003. godine Bože moj, istina je istina! 2008. godine, dakle prije gospodarske krize taj deficit je bio 2 milijarde i 200 milijuna. Dakle, smanjen je za 8 milijardi, ustvari u odnosu na ono što je ostalo smanjen je 10 milijardi. Dakle, da nije bilo gospodarske krize ova vaša teza naprosto ne stoji. No vrlo tako interesantno kao što sam govorio kakva je struktura našeg proračuna vrlo interesantno bi bilo vidjeti na što je taj proračun u proteklih 6 godina porastao 34 milijarde. Pa recite onda da možda to nije trebalo. Plaće 6 milijardi i 100,

HAC i Hrvatske autoceste 2 milijarde i 800; mirovine 8 milijardi i 900. HZZO, dakle troškovi zdravstva 7 milijardi i 700, porodiljne naknade milijardu i socijalne naknade 371 milijun. To je povećanje tih 34 milijuna. Međutim, zbog hrvatske javnosti očigledno da se neke stvari ipak nikad ne smiju zaboraviti vi ste zbog toga što se niste mogli zadužiti

16% HT-a, znači prodali ste kontrolni paket za 500 milijuna eura da bi financirali deficit. Prodali ste Riječku banku 2002. za 55 milijuna eura da bi financirali deficit. Naslijedili ste 301 milijun eura od privatizacije Privredne banke Zagreb koje su sjeli 2000-te godine privatizacija je izvršena 1999. Isto tako 2002. ste ste privatizirali drugi dio PBZ-a i dobili 140 milijuna eura. Prodali ste Splitsku banku 2002. za 37,7 milijuna eura. Prodali ste hotel "Anita-Vrsar" za 140 milijuna kuna. Prodali ste hotel "Croatia-Cavtat" za 100 milijuna. Prodali ste hotel "Excelsior" za 15 milijuna. Imali ste famoznu privatizaciju INA-e 25% + 1 dionica za 505 milijuna dolara. Dakle, s time ste financirali deficit. S time ste A pogledajte 6 godina od kad je HDZ vodi ovu državu što smo privatizirali i zašto smo utrošili ta sredstva. I to su činjenice i to je istina. No, gospodine Milanoviću, vi ni danas niste imali hrabrosti hrvatskoj javnosti reći što bi to srezali. Hvala lijepo. Imamo ispravak netočnog navoda. Gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Ispravljam netočni navod da je vlast 2003. ostavila veći deficit. Mi očito imamo ministra financija koji ne zna računati pa ću ja sada njemu lijepo reći koliko je od godine do godine bio deficit. 2000-te 6 milijardi i 100 kuna,

Samo malo, ukupno 15 milijardi i nešto kuna, a samo u 2 godine HDZ-a, ovu i proteklu, je 25 milijardi I znate što još? U te 4 godine je gospodarstvo poraslo 20%, a za vaše vrijeme u zadnje 2 godine je palo 8%. Gospodine ministre uzmite mikrofon pa dajte malo računajte.

Ministar Šuker je ovdje ustvrdio da SDP zaboravlja što smo ostavili 2003. godine, iznio je niz podataka i rekao da smo mi ustvari krivci za krizu. Gospodine Šuker sve skupa što ste vi rekli morate znati da ste punih 7 godina vi na vlasti, od 90-te godine punih 17 godina ste na vlasti i nevjerojatno je da tih 17 godina niste uspjeli popraviti ono što smo mi 3,5 godine uništili kao što vi to kažete. I još da vam nešto kažem, ovakvo današnje ponašanje vas ministara u Vladi cirkus, u smijanje u isprdavanje svega što se kaže govori samo gospodo o tome koliko vam je stalo do Hrvatske i do rješavanja problema u Hrvatskoj. (HDZ)** Ispravci, po mogućnosti reći ispravljam to i to. Gospođa zastupnica Gordana Sobol. Ispravljam samo jedan mali djelić u nizu netočnih navoda koje je gospodin ministar izrekao s ove govornice, a to je da je u zadnjih nekoliko godina su, on ovako to kaže, uvijek to voli reći, porasle su plaće za 6 milijardi kuna. Gospodine ministre kome su porasle plaće? Zašto pri tome ne kažete da je porasla masa plaća za državne službenike koje ste vi i vaša ministarstva zaposlili prekobrojno u ovih 6, odnosno 7 godina? A sjetite se što ste govorili kao ministar 2004. (SDP)** Porasla je masa plaća zbog toga što ste prekrcali državnu službu, a sad ne znate kako da to riješite. I gospodine predsjedniče, molim vas, molim vas, izvolite upozoriti gospodina ministra Šukera da se izvoli ovdje upristojiti u ovom Saboru makar za vrijeme današnje rasprave. Ja njemu ne dobacujem niti ne širim rukama kad on govori za onom govornicom, neću dozvoliti niti njemu. I tražim da me zaštitite, ne samo mene nego i sve ostale zastupnike i zastupnice. U tome se potpuno slažem da treba štititi sve zastupnice i zastupnike kao i predstavnike Vlade. Dakle, međutim treba u kontinuitetu i globalu sve gledati, a ne pojedinačno,

Sada je uopće suvišno govoriti o tome tko je kome vjerovao, ali je činjenica da je vama do '99. godine s nama još samo Turska komunicirala. I da sve ne elaboriramo jer je kratko vrijeme, niti ima za to potrebe. Kolege su vam malo prije rekli da se otvorite budućnosti, da ne gledate samo u retrovizor što je bilo. Ali stvar je u tome gospodine ministre što vama, odnosno čitavoj Vladi na čelu sa gospođom premijerkom ne vjeruju više građani, a ne vjerujete niti vi sami. Jer takvom jednom lažnom samouvjerenošću s kojom ste krenuli, želite ali to jednostavno više ne pali. I toga ste sami svjesni. lažno uvjeravanje i slično, mislim ja sam jednom zamolio ne jedan puta, nego više puta, da malo drugačije, lažno je malo gruba riječ. Može se reći ne govori se istina, ovako, onako. Dakle, nemojmo pretjeravati pa će nam svima biti lakše. I ispravak gospodin Igor Dragovan. Izvolite. Ispravljam navod gospodina Šukera u smislu da je on rekao da on vrlo dobro računa. Mislim da nije dobro izračunao, jer mu nedostaju milijarde koje su nestale iz javnih poduzeća, dok je predsjednik Vlade bio Ivo Sanader. Prema tome, stavite u tu svoju računicu i dvije milijarde koje su vam nestale iz javnih poduzeća. I spomenite pred hrvatskom javnošću kada već govorite o brojkama i nabrajate, da pola uprava javnih poduzeća koje ste vi postavili su pod optužbom za gospodarski kriminal. Jedan dio još uvijek sjedi u Remetincu, a drugi čeka suđenje. Toliko o vašem upravljanju. ako je negdje nestalo novaca nema ništa lakše nego hodati za novcima i točno ćete znati gdje su otišli. Jednostavno gdje su novci završili treba ići. Tražiti gdje su oni završili. Tako da paušalno ne govorimo ništa. Dobro. Sada bi u ime kluba IDS-a

Može mira. Evo jedan naslov iz Jutarnjih pred par dana. Da Vlada nije uzela nikom i zato ćemo imati svi manje. Ja mislim da to najslikovitije oslikava upravo ovaj rebalans. Ili ja bih rekao, poslije vas gospodo potop sve za vlast, vlast ni za što. I doista buduće vlasti ovog rebalansa bojim se isto takav i proračun, oduzet će svaku priliku za uspjeh. Ali treba spasiti zemlju, a govorit ću o Istri. Buduća vlast, ja se stvarno bojim da će se naći u situaciji da će morati rezati proračunske rashode možda i do 10%. I daj Bože da griješim. Da li će to izazvati nezadovoljstvo građana? mislim čak da ne. Ali alternativa je bankrot opet u kojem bi 10% ljudi profitiralo, 90% bi bankrotiralo. I to bi mogao biti znači zaključak ovih 7 zadnjih godina, a poglavito razdoblja od 1. 7. 2090. do današnjeg dana 26. 8. 2010. I gospodo iz HDZ-a nije to točna tvrdnja, ali recimo da ste stvorili državu ali ovakvim proračunima ste upropastili naciju. I daj Bože isto tako da griješim. A zašto je to tako i što nas čeka nakon ovog rebalansa? Ove godine, znači do 15. 7. mi smo se zadužili za 26 milijardi kuna. Do kraja godine treba uzeti još 6 milijardi kuna zajma. Ja sam govorio negdje u 7. mjesecu, jer samo računao da će se rebalansom ipak smanjiti milijarda, milijarda i pol kuna, da ćemo se zadužiti negdje za 5 milijardi kuna, ali ovakvu katastrofu nisam ni ja mogao predvidjeti koji slovim za najvećeg katastrofičara u ovome Saboru. A to konkretno onda znači da će Hrvatskoj da će Hrvatskoj trebati i iduće godine gospodo, zadužiti se za najmanje 35 milijardi kuna. I možda ćemo mi biti gospodine ministre u prilici 2011. pozajmiti tih 35 milijardi ali pri ovoj potrošnji 2012. e bojim se da to više neće biti moguće. I to je taj problem. Hrvatska 2012. godine neće moći pozajmiti 35 milijardi kuna koliko ih je pozajmila ove, a koliko će ih pozajmiti možda 2011. godine. I to je bi i to Vlada zna. Svima nama je isto tako jasno da je vrijeme pred nama nama izborno vrijeme. Birati u bilo koje pravo ja se slažem politički je rizično. Ali ovo što iza sebe ostavlja ova Vlada, reći ću otvoreno to gospodo nije dobro. Što je skuplje konačno kada smo govorili da treba ići pred godinu dana u izbore, izbori ili ne znam koji koštaju kao i referendum 170 milijuna kuna ili bankrot? Što je za Hrvatsku skuplje, prolongirati ulazak u Europsku uniju za 4, 5 ili 6 mjeseci ili što ja znam bankrotirati? A pitanje je da li će Hrvatska sa ovakvim parametrima uopće zaključiti pregovore ove 2011. ili iduće 2012. godine. Izbori, ja tvrdim mogli su u ovoj zemlji biti najmanji trošak. A bankrot pogađa uvijek 4 milijuna ljudi, a od njega uvijek profitira uvijek 500 tisuća ljudi. To su oni koji su se obogatili za rata za rata sumnjivim poslovima nakon rata, krađama. I isto tako tvrdim da su izbori mogli biti ventil da se dođe do konsenzusa s narodom kako bi se mogli povući i nepopularni potezi, a ovo se sve svodi na jedno mrcvarenje. Prvo, od oporavka mi smo svi ovdje svjesni nema ništa. Hrvatska će doći u još veće probleme i bojim se da ćemo dno dna doživjeti negdje oko Vazma 2011. godine, a potom ćemo se opet nekoliko godina vući po dnu. Ja se pitam, pitam, nisam ja Nostradamus, nego to će biti tako. I ja se pitam onda gospodo iz HDZ-a, zašto Hrvatska mora bankrotirati da bi vi iz HDZ-a bili na vlasti, kada se ubacujete u riječ? Zašto sam ja toliko pesimističan gospodine zastupniče, iako sam vjerojatno najpreciznije predviđao i 2008. što će biti i devete i desete. Ali nisam daleko od toga ako kažem da će 2011. biti daleko gore. Zašto? Sada da ti Sada da ti pokažem točno na brojkama. Broj zaposlenih na dan kada odlazi Sanader u ovoj zemlji bio je milijun znači na dan prije odlaska Sanadera. Godinu dana kasnije pod novom vlašću mi imamo milijun 435 tisuća 341 zaposlenog ili u jednoj godini ove nove vlasti izgubljeno je 89 tisuća i 19 radnih mjesta. ili da budem još precizniji, u godini gospođe Kosor broj zaposlenih smanjen je za 89 tisuća i 19. E toliko sad o usklađenosti sa tim vašim programima itd. Pada… se./… Doći ću do Istre. Pada zaposlenost u industriji, pada zaposlenost u obrtu, trgovini, raste zaposlenost u javnoj upravi, obradi, zdravstvu. I zašto će biti teže 2011. pogotovo tamo negdje oko Vazma te iste godine, pa zbog efekta sezonske zaposlenosti. U 5. mjesecu ove godine nezaposlenost je bila 17,2%, u 7. mjesecu… … /Upadica se ne razumije.../… Ma daj ne lupetaj gluposti. U ljetu tj. u srpnju ove godine 16,4, a to govori da nam opet ta turistička sezona nije dovela do nekog preokreta, dapače sve je gore nego 2009. Lani u srpnju imali smo nezaposlenih 14%, ove godine 16,4, a 2008. u 7. u 7. mjesecu bilo je nezaposlenih 12,4%, danas 16,4%. Znači svi znamo što možemo očekivati, da će naprosto zimi biti pakao i zato bez hrabrosti da se išta učini s ovim proračunom, on je cca cca 40% bruto društvenog proizvoda. Sve se svodi na onu narodnu "piši kući propalo", ali za jedan duži vremenski period. A zašto je sad tome tako, gospodo iz HDZ-a? Zato jer da bi vi ponovili izbore 2007. proračunski ste doslovce razorili Hrvatsku i to je Sanader samo jedan iz ekipe, samo jedan od ministara. On je maestralno vodio stranku i dobio izbore. Kapa dolje. Ali kako ih je dobio i što je to donijelo Hrvatskoj? 2005. Milanović je govorio imali smo proračun 87,9 2009. 118, danas 122 milijarde kuna uz pad bruto društvenog proizvoda. Znači, ako je referentna 2005. mi danas trošimo nakon rekordnog pada bruto društvenog proizvoda iz 2009., za onih 5,8 a ove godine će biti 1,5 do 2%, znači -7,5% u odnosu na 2008. 33 odnosno 25 milijardi kuna više od one predizborne 2006. i to je glavni problem. Mi smo naprosto pojeli sami Jednom rječju, potrošnju je trebalo kad se vidjelo trendove zamrznuti 2008. na tu barem razinu iz 2006. ili '07. kao što sada obećajete da će se zamrznuti potrošnja 2011. i 2012. godine.

ne može se tako nazad, a da se ne izazove taj socijalni dar mar. A to je bit evo tog našeg problema, znači tog jednom rječju gospodarskog kolapsa. kolapsa. Znači, spomenuo sam gospodo tih 89 tisuća i 19 manje zaposlenih 2010. nego 2009., pad bruto proizvoda. Do 15.7. Vlada je uzela 26 milijardi kuna zajmova, do kraja godine 32 što je četvrtina ovogodišnjeg proračuna. Živimo znači od ino akumulacije. Industrijska proizvodnja, investicije, sve je to manje u 19 do 21 županije. Pada Pada efikasnost svih poduzetnika prema ekonomičnosti, rentabilnosti, produktivnosti, a pred nama je sad ovaj zadnji kvartal, treba sada normalno ići u školu, školu, knjige, treba početi grijati, vraća se nacija s ferija, do kredita je sve teže. Sve to ide krediti za državu, posao postaje najveća privilegija, da preduhitre penale. Do 5. mjeseca 10 tisuća ljudi je išlo u prijevremenu mirovinu, za to je trebalo osigurati 512 milijuna kuna. Do kraja godine će još 20 tisuća u prijevremenu mirovinu. Da ne govorim ono o čemu je govorio Pančić, da je on ostavio 20 tisuća branitelja u mirovini, da ih sada imamo 56 tisuća i 58. Sa HVO-om, Hrvatskom vojskom to je 85 tisuća 778. Ondašnjih 2 milijarde danas je to 5 milijardi. I ovaj pad zaposlenih od 89 tisuća i 19 dovodi do toga da za penzije sad po rebalansu ide dodatnih 360 milijuna kuna, to će biti malo, a do kraja godine znači za nezaposlene također 400 milijuna kuna. Međutim, ja bih rekao i ovako da je ovaj rebalans i politika par excellance za kupovanje glasova kao što je to uvijek i dosada bilo. Kako je moguće da se izdaci za Gaženicu kraj Zadra, ovdje je ministar Kalmeta, sa 32 milijuna kuna povećavaju za 22 milijuna. Zašto tih 22 milijuna kuna nije ostalo brodogradnji? A što se čini, velikoj brodogradnji one subvencije, strana 64, sa 102 milijuna kuna smanjuju se na 72 milijuna kuna, maloj brodogradnji od 6 milijuna se uzima 2 milijuna kuna. Materijalna prava nezaposlenih, strana 75, jasno sa 1,1 milijarde kuna dižemo na 1,5 milijardu kuna. Ok, jer ljudi gube posao, trebao ih izmjestiti, ali potrebe za očuvanje radnih mjesta kreše se gotovo za 100%, sa 99,8 milijuna kuna na 800 tisuća kuna. Istri se uzima 7 milijuna kuna, ok, neka se skinu izdaci za deponij, bolnicu, ali dajte tih 7 milijuna kuna onda za izgradnju one izgorene izgorene škole na Velom Vrhu što je premijerka obećala pa konačno na tih 66 milijuna ide nekih 15 milijuna kuna PDV-a koji opet direktno ulazi u proračun itd. Ajde vratite nešto. O poljoprivredi neću govoriti itd., ali ću reći gospodinu zastupniku gdje je Istra. Istra bilježi 2 tisuće besete, rekordni suficit, najveći u Hrvatskoj, 828,5 milijuna kuna, rast izvoza 36,3%, ima najbolju ekonomičnost poslovanja, kao i produktivnost rada, najveću neto dobit po zaposlenom ima Istru. Međutim, puno više od ove statistike ja bih rekao velikih mene brine održavanje ovih malih poduzetnika koji se bore za golo preživljavanje pa se može reći da onaj koji će preživjeti ovu 2010., '11. taj će živjeti vječno. Ovakav proračun kojega ima, neću reći da je to trla baba lan, ali ću citirati naslov iz Globusa koji je rekao da se ne čini ništa, da se moli Bogu da prođe kriza i da nešto iskopaju Sanaderu, ali ja isto tako kažem da Sanader ne može biti krivac za sve. I sada što činiti? Ja mislim da najbolji efekt oporavka mogli su biti izbori. Što kasnije izbore novoj vlasti koja god bude bit će teže. Povećale bi se investicije, da li potrošnja ne znam. Umjesto ovog poreza na banke koji će se uvesti 2011. to je jasno dajte uvedite ovaj porez na odljev dividendi iz ove zemlje, onu razliku između pasivne i aktivne kamate oporezujte ili postignite dogovor sa bankama nećemo vas oporezovati ali kreditirajte građane kamatama kakve vladaju u Europskoj uniji. Oporezujte i monopole. Uvedimo diferencirane stope PDV-a, a pogotovo na hranu. Od pretvorbe ratnog profiterstva to jasno neće biti ništa. Imamo 230 neporeznih prihoda. 2002. za njih smo plaćali 5,7 milijardi kuna sada 12,2 milijarde kuna. Treba stvoriti klimu za investicije. Sada ne možemo jasno ni kunu devalvirati ne daj Bože. Treba je čuvati kao zjenicu oka, ali je trebala pratiti ovu inflaciju '94. I mediji trebaju ljude pustiti da rade. I ja bih isto tako rekao da konačno u ovoj psihozi straha sudskih progona koji nisu doveli ni do jedne pravomoćne presude, ali su zato zaustavili javne financije ne može se niti i ne treba trošiti riječi. Legalizirajmo tu bespravnu gradnju gdje je moguće se uklopiti u prostorne planove, povucimo dvije, tri milijarde kuna itd. itd. I za kraj, ako u četiri godine nova vlast samo dvije rečenice... nova vlast vrati ono što je ova vlast razorila u zadnjih godinu dana onih 89000 plus 50000 radnih mjesta. ako vrati bruto društveni proizvod na razinu 2008. možda neće učiniti puno ali dovoljno za dva mandata.

Dobro, čaša je tu. To je bitno. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi na redu je uvaženi zastupnik Josip Đakić, izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, pa evo ispravit ću netočan navod. Jedan od netočnih navoda u nizu netočnosti koje je izrekao kolega Kajin kao i uvijek, a rekao je da smo stvorili državu a da smo upropastili ovim rebalansom proračuna u budućnosti naciju. To je apsolutno netočno i ne stoji s obzirom da se jasno ovim rebalansom proračuna vidi da je 3,4 milijarde kuna ušparano i smanjeno u daljnjoj potrošnji, deficit proračuna će biti 4,2% za razliku od 2003. godine kada bez globalne krize kada je bilo 6,3% bez prodaje svih javnih poduzeća, hotela i udjela u vlasničkoj strukturi poduzeća je bio 6,3% deficit državnog proračuna. Pa šta je to bilo onda? Šta je to bilo onda ako je sada smo upropastili državu i uništili naciju. Recite mi kako možete tvrditi takove grozne stvari da je netko upropastio naciju ovim poboljšanjima koja su donesena u rebalansu proračuna. Zašto uvijek govorite neistine i zašto uvijek skrećete pozornost **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Vrijeme. Molim vas! Dajte da se držimo vremena. Kad za to je ovdje mjeritelj vremena koji odredi kad je iscurilo, gotovo, nema dalje. Hvala lijepa. Idemo sa ispravcima dalje. Na redu je uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. U prognoziranju katastrofe kolega Kajin je izrekao nekoliko katastrofalno netočnih navoda, a ja ću ispraviti dva. Prvo, rekao je da Hrvatska sa ovakvim financijskim pokazateljima neće moći ući u Europsku uniju. To je netočno, jer Hrvatska udovoljava sve kriterije, pa samo da ga podsjetim. Sa današnjim rebalansom imat ćemo minus 4,2 deficit proračuna. Prosjek Europske unije je minus 6,6. Sa današnjim rebalansom proračuna konstatiramo i javni dug. To je ukupni dug države. Javni dug iznosi u Hrvatskoj 52% bruto domaćeg proizvoda. Prosjek Europske unije je I druga netočnost katastrofična. Nezaposlenost u Hrvatskoj kolega je 9,4% anketna koju priznaje EUROSTAT. 9,7 je u Europi. Dakle, 0,3 imamo manju anketnu nezaposlenost nego Europa. Prema tome i po tome ulazimo u Europu kroz sve vaše katastrofe. ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Moram ponoviti ovo još jedanput da smo stvorili državu, jel' stvorili smo je svi, normalno a upropastili naciju. Ne vidim po čemu smo upropastili naciju, jer država na žalost funkcionira na vašu žalost. Dakle, isplaćuje se sve pa čak i krediti bivše države čini mi se sad smo Pariški i Londonski klub likvidirali. Dakle, ima tog odavno. To je jedno. A drugo, velite ova država mora bankrotirati. Ma neće! Recept ovaj narod jako dobro zna. Dok god je kukuriku koalicija u oporbi država neće bankrotirati.

upropastili naciju. Drugi netočan proračunom ste, ovakvim proračunom ste razorili Hrvatsku. I treći javna uprava hipertrofira. doista netočni navodi. Gospodine Kajin, jer da mjere smanjenja proračunske potrošnje nisu bile pravovremeno provedene. Proračun za 2010. godinu bio bi za cijelih 3 milijarde i 400 milijuna kuna veći i proračunski manjak bi bio na 17 i pol milijardi kuna. Osim toga, rashodi za 2011. i 2012. godinu ovim se zamrzavaju i to svakako Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljuje gospodine potpredsjedniče. Pa kolege su ispravili već netočne navode. Mene zasigurno su zapekli ovi da smo upropastili naciju i sve razorili. Ali apsolutno je netočno. Ali je točno kolega Kajin da ovakav katastrofičarski pristup zasigurno ne pridonosi stabilizaciji nego odbija potencijalne investitore, jer vjerujte da oni zasigurno čitaju zasigurno medije i prate ovo što se kod nas događa. Ali jedno je bitno. Ja mislim da ste vi jednostavno zalutali u ovo područje ekonomije koje je malo teško. Vi ste jednostavno stručnjak za izučavanje i veličanje NOB-a i tako to neka bude. Vi ste isto tako osim što ste poznati katastrofičar priskrbili najveći broj ispravaka netočnih navoda u ovome Saboru i tako. Nije? Dobro. Netočnih navoda i zasigurno ni sam na kraju ne znate što je točno, što nije, ali vi pričajte, a mi idemo dalje. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Sve ove brojke koje je kolega Kajin iskukurikao u svom nostradamuskom zanosu su netočne, i isto tako netočno je i to da Hrvatska mora bankrotirati. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, molim vas

Ali dok je današnja kukuriku koalicija bila na vlasti bankrotirali su tada hrvatski radnici, kojima je drastično smanjena plaća i rezana su materijalna prava, a kad je već govorio o nezaposlenima samo da ga podsjetim da je 2002. i 2003. temeljem mijenjanja prava za evidentiranje nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje brisano 148 tisuća 448 nezaposlenih. E di ste onda bili kolega Kajin. Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Dragan Kovačević ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime ispravio bih netočan navod kolege Kajina koji, valjda mu to netko napiše pa on to u jednom dahu onako odvali te podatke. Dakle gdje ste kazali katastrofa je, sve pada pa pada industrijska proizvodnja, pa pada proizvodnost itd. Nije točno. Dakle industrijska proizvodnja na žalost pada, ali proizvodnost u industriji raste i to u prvoj polovici godine po stopi od 7%. E sad ako znamo što ulazi u tu proizvodnost, dakle i efikasnije i sniženje troškova poslovanja, uvođenje novih proizvoda i tehnologija, onda možemo konstatirati da su možda ipak ti naši poduzetnici neki iskoristili ovu krizu kao šansu, kao izazov i da su promijenili način poslovanja, dakle u onom pozitivnom smislu. **Jarnjak, Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme u 15 i 25 minuta za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Imamo ukupno prijavljenih 62 potencijalna diskutanta za raspravu i imamo još 5 klubova. Pa idemo dalje. Na redu je klub HNS, HSU, uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče i uvaženi malobrojni članovi Vlade kojih je još ostalo i koje još zanima da slušaju ovu parlamentarnu raspravu, o nečemu što je u dnevnom redu nazvano rebalansom proračuna, dakle pokušajem da se uspostavi ponovno ravnoteža ili donekle barem ravnoteža između prihoda i rashoda rashoda države, koje ubire i njima raspolaže ova Vlada i njezina parlamentarna većina. Međutim mi naravno ni do sada nismo imali balans, dakle ravnotežu između prihoda i rashoda, obzirom da je ova Vlada u prvih 6 mjeseci potrošila 90% onoga što je planirala preko prihoda potrošiti u cijeloj godini, dakle u ovoj 2010. Dakle u prvih 6 mjeseci potrošili su 90% manjka, koji su sami planirali ili 8,6 milijardi kuna više nego što je Vlada planirala prikupiti. Pred nama je prijedlog još snažnije ravnoteže, dakle ne uspostavljanja veće ili malo bolje ravnoteže, nego prijedlog još snažnije neravnoteže i nesrazmjera između prihoda i rashoda. U prvobitnom proračunu Vlada je planirala potrošiti nešto više od 9 i pol milijardi kuna od onoga što prikupi 2010. godine. Ovim prijedlogom koji nam je Vlada poslala Vlada kaže da planira potrošiti nešto više od 14 milijardi kuna, od onoga što će prikupiti prihodima. Dakle ovo naravno nije onda uspostavljanje ravnoteže između prihoda i rashoda, već uspostavljanje još veće neravnoteže i Vlada nam je poslala dakle prijedlog redisbalansa proračuna. Obični brojevi pokazuju. Drugo o čemu raspravljamo je nešto o čemu Vlada i predstavnici Vlade u medijima zadnje vrijeme vrlo glasno govore, pa je i ovdje u obrazloženju rečeno, a to je da se proračun smanjuje za otprilike milijardu i pol. Ako pogledamo brojke očito je da se proračun ne smanjuje za milijardu i pol ovim dokumentom, nego se planira povećati proračun za nešto manje od 900 milijuna, odnosno 892 milijuna kuna. Pa o čemu se onda radi? Kako iz Vlade dolaze informacije i ovdje za ovom govornicom se govori da se smanjuje milijardu i pol, a na kraju se povećava 892 milijuna. Radi se o tome da to Vlada smanjenjem zove smanjenje povećanja. Dakle oni su mislili povećati puno više, pa sad neće povećati toliko više, nego će povećati samo za otprilike 900 milijuna kuna. Dakle nije smanjenje, nego je vrlo jasno povećanje proračuna, a ako pogledate o čemu se radi, u tom smanjenju povećanja, malo detaljnije vidjet ćete da se to smanjenje povećanja odnosi na nerealizirane projekte. Ono što se ne planira financirati su nerealizirani projekti, projekti za koje nije spremna dokumentacija, pogledajte detaljnije one stavke koje se odnose na regionalni razvoj, gdje se proračun smanjuje za 169,3 milijuna i vidjet ćete da gotovo sve od tih 169,3 milijuna su zapravo neuspjesi. Tamo gdje su projekti planirani, a sad se neće moći realizirati i to se onda zove smanjenjem, naravno smanjenjem povećavanja. Treće, iz Vlade stalno javno pa i ovdje s ove govornice danas dolaze upiti oporbi i svima drugima koji su u stanju to slušati, a gdje biste vi smanjili rashode i na kome biste vi uštedjeli i gdje biste vi rezali? To nije pravo pitanje, ali govori jako puno o tome kako Vlada razmišlja. Nije pravo pitanje prvo naravno zbog toga što ako imaš parlamentarnu većinu iz koje možeš formirati Vladu onda je to tvoja odgovornost, dakle Vlada mora imat svoju politiku i znati. A drugo, nije pravo pitanje zato jer je pravo pitanje ne gdje biste vi rezali nego gdje i kako biste vi zaradili kako biste povećali prihode. Cijelo vrijeme se govori o štednji. Što ćemo mi štedjeti ako se ništa ne zarađuje. I ova ideja da bi se sa štednjom nešto tu moglo napraviti, a pritom umrtviti gospodarstvo i ništa ne zarađivati je potpuno promašena. Dakle, ako treba pitat bilo koga što bi radili onda ne kome bi rezali nego kako biste omogućili da se više zaradi? U ovom trenutku, po mišljenju nas iz kluba HNS-a i HSU-a, jedina 2 moguća izvora zarade ili dodatnih prihoda za Hrvatsku su gospodarstvo i europski fondovi. Što se gospodarstva tiče, da bi se povećali prihodi u gospodarstvu gospodarstvo treba jačati, a ne slabiti i propadati i ne grcati od nelikvidnosti. Primjerice, da bi gospodarstvo moglo jačati Vlada za to mora osigurati zakonske, institucionalne i fiskalne ili porezne uvjete. Jedna od takvih mjera o kojim se puno govorilo je smanjiti davanja koja svaki poslodavac daje državi po svakom zaposlenom. Dokazano to povećava prihod proračuna. Dokazano i dokazljivo današnji ministar Popijač to je govorio u svom apsolutno svakom nastupu dok je bio ravnatelj HUP-a. Otkad je postao ministar nismo čuli ni jednu riječ, a da ne govorim o tome da bi se slučajno smanjila davanja gospodarstvu po zaposlenom. Malo gospodarstvo i obrt nemilice se uništavaju i masovno propadaju, pogledajte statistike, ili odlaze u ilegalu. Da bi se ojačalo gospodarstvo iz proračuna moraju biti vidljivi prioriteti i gospodarska područja u kojima se prioritetno stvaraju uvjeti za oporavak cijelog gospodarstva. Dakle, mora biti vidljivo ono što će zemlju kao lokomotiva početi izvlačiti iz krize. Mislim da je prilično očito i iz onoga što su prioriteti gospodarstva EU i iz nacionalnih okvirnih programa da je za Hrvatsku u ovom trenutku ta područja su energetika, industrija vezana za okoliš, promet, turizam i regionalni razvoj. To su ta područja. Ako pogledate, da ne kažete da mi ne predlažemo koja područja, ali to ne treba puno mudrosti to i EU kaže u tim područjima ćemo sudjelovati. U ovom prijedlogu u svim tim područjima, pogledajte ih dobro, ova Vlada planira ili ništa ili otežane uvjete razvoja. Vidi, primjerice Ministarstvo okoliša -88,8 kuna, regionalni razvoj -169,3 kune. Da bi se dobila sredstva iz europskih fondova kao naš mogući drugi izvor gdje imamo mogućnost za svakih 15 kuna za državne projekte kupiti 85 kuna treba obrazovati ljude koji će biti u stanju napisati kvalitetne projekte koji će se kvalificirati za financiranje iz europskih fondova. Izradu projekata treba platiti. Ti projekti, podsjećam, moraju biti gotovi iduće godine. Za Za te projekte nam treba okvirno milijardu kuna da bismo u 2012. i 2013. dobili otprilike ili imali mogućnost dobiti otprilike 25 milijardi kuna. Priznat ćete isplati se. Isplati se uložiti milijardu kuna da bi 2012. i 2013. imali šansu dobiti 25 milijardi. Ali u ovom prijedlogu ne predviđa se sredstva za pripremu tih projekata na lokalnoj i regionalnoj razini, a to je tamo gdje će se to realizirati. Okvirni program na razini države je jedno, ali jedino gdje se ti projekti mogu pravo realizirati je na lokalnoj i regionalnoj razini. U ovom dokumentu koji je pred nama nema novca da se pripreme projekti. Svaki projekt treba platit da se pripremi, da se dozvole dobiju. Nema novca da se na lokalnoj i regionalnoj razini ti projekti pripreme, dakle da se pripremimo da probamo uzeti taj novac. Za izradu projekata trebaju ljudi. Trebaju ljudi koji znaju to napraviti. Ponavljamo u HNS-u i HSU-u, a ja osobno više ne znam koliko puta. Ponavljamo ljudi, to nije vezano na izbore. Više od godinu dana ponavljamo, molim vas napravite selekciju, to zovemo 100 ljudi za 100 projekata, ali napravite selekciju 100-njak ljudi, 150 ljudi po kriterijima Europske komisije, obrazujte ih 6 mjeseci da bi imali ljude koji mogu taj posao napraviti. To je trebalo napraviti jučer, ali ako nismo jučer može se i danas. Svakako je bolje danas nego sutra ili za 6 mjeseci. To nema veze s tim tko je na vlasti ili nije na vlasti to je ovoj zemlji neophodno i vjerujte mi svima koji lokalno sudjelujete ili jeste u izvršnoj vlasti razbit će se o glavu činjenica da se ti ljudi ne pripremaju i ne obrazuju, a to je način da se do tih novaca dođe. U ovom proračunu, ako ga pogledate, ne predviđaju se sredstva za obrazovanje tih ljudi koji bi izradili te projekte. Ne predviđaju se. Ja vas molim da o tome razmislite. To zaista bez obzira što mi mislili, vi morate vjerovati da ćete pobijediti na izborima. Ja mislim da nećete, a vi morate vjerovati da ćete pobijediti na izborima, pa napravite zbog sebe to. Jer bez toga zaista ta sredstva ne možemo iskoristiti. Ministar financija i potpredsjednik ove Vlade gospodin Šuker odlazi na Hrvatsku televiziju i u Dnevniku plus u kameru na pitanje, zašto se na postojeće 4 milijarde kuna poticaja u poljoprivredi još povećava za 600 milijuna, odgovara, ma to je samo privremeno, uskoro će nam to sve plaćati Europska unija. U takvoj situaciji čovjek se može samo nadati da nitko iz Europske komisije to ne sluša ili ako suša ne uzima ozbiljno. To nije ljudi istina. To neće plaćati Europska unija. Samo projekti koji se kvalificiraju po definiranim kriterijima će moći dobiti sredstva iz Europske unije. I to što se poljoprivrede tiče prvenstveno ne u poljoprivredi nego prvenstveno u regionalnom razvoju. A regionalni razvoj smo u ovom rebalansu srezali za 169,3 milijuna kuna, gdje bi trebali pripremati projekte. Gdje štediti? Samo nekoliko primjera. Kapitalne investicije, javno-privatno partnerstvo, a ne iz proračuna. Od kada je to regulirano zakonom niti jedan projekt javno-privatnog partnerstva nije nije pokrenut. 5 milijardi koje se transferira jedinicama lokalne samouprave po različitim političko-stranačkim kriterijima. potpredsjedniče. Samo uzmite kriterije za financiranje iz europskih fondova i primijenite te iste kriterije na

kada se o problemima i zadacima radi ova Vlada kaže "O tome ću misliti sutra". Klub HNS-a i HSU-a neće podržati ovaj proračun. Ja vas molim držite se propisanog vremena da ne moram upozoravati. Nije to ugodno. Ajmo sada ispravke netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Gospođa Pusić i taj netočan navod ispravljam, rekla je da za klub HNS-a nije pravo pitanje gdje treba rezati i koliko treba rezati. A ja tvrdim da je klub HNS-a odnosno glavni ekonomski strateg HNS-a u nekoliko posljednjih svojih istupa upravo to rekao. Da je temeljno i pravo pitanje za HNS

Na redu je uvaženi zastupnik Davor Huška, ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kaže kolegica Pusić, malo gospodarstvo se masovno uništava. Pa ja podsjećam koliko je milijardi kuna je uloženo u proteklih 6, 7 godina preko preko Ministarstva gospodarstva u razvoju malog i srednjeg poduzetništva. A vi pogledajte samo sada stranicu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i projekte koji su u tijeku, koji su završeni i koliko sredstava plasirano u jačanje konkurentnosti malog gospodarstva u izgradnju poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne samouprave, u poduzetništvu mladih početnika i osoba s invaliditetom i sve ostale projekte. Drugi netočan navod, kaže kolegica za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova trebaju ljudi koji to znaju napraviti. Ljudi se ne pripremaju i ne obrazuju. Ja garantiram danas kolegice da u Hrvatskoj ima 500 ljudi koji znaju napisati projekte za europske fondove. Krenite, vi govorite 100 ljudi za 100 projekata. Govorite o 100 ljudi. Ja vam garantiram da danas ima 500 obrazovanih ljudi u Hrvatskoj, počevši od mog grada Pakraca od malog grada u kojem ima 10 ljudi koji rade i pripremaju projekte za Europsku uniju. Poduzetničkih centra, razvojnih agencija jedinca lokalne i regionalne samouprave.

da se ljudi educiraju već godinama za projekte Europske unije i od strane ministarstva i od razno-raznih agencija i da se sredstva dobivaju iz Europske unije za edukaciju tih instituta. Pa me doista čudi da ona danas spominje dajte barem 100 ljudi za nekih 100 projekata, pa će se onda oni naučiti kako pripremiti te projekte kako bi se moglo aplicirati itd. nekoliko stotina, ja mislim da možemo reći da je preko tisuću ljudi je educirano i znaju kako treba ispuniti sve uvjete i kako voditi projekte Europske unije. Prema tome, to što govorite je neistina. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Željko Turk, ispravak netočnog navoda. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Kratko, ispravak se odnosi na konstataciju uvažene zastupnice da osim ljudi koji nisu obrazovani da nema ni sredstava vezana za tu temu. Moram podsjetiti da je ukupno u proračunu preko 2 milijarde kuna za različite aktivnosti a koje su vezani uz projekte Ali ću konstatirati da osim toga da osim direktnih sredstava na poziciji Europske unije kako u državnom proračunu, tako u proračunu županija i gradova postoje posebne pozicije koje su vezane uz zasebne projekte koji kao takovi i sa upravo projektnom dokumentacijom da se mogu aplicirati za predstojeće fondove kako ove današnje, tako i one strukturne. A da je tome tako, govori primjer mog kraja i grada je upravo takva jedna priprema projekata vezana preko 43, 44 milijuna eura. A da bi se oni ostvarili moraju postajati određene pretpostavke. Dakle, novaca ima, ima ih na različitim nivoima i ta realizacija ne ovisi samo o ministarstvu i ljudima nego ovisi o svim nivoima vlasti kako one na državnoj razni, tako na županijskoj, pa onda i na lokalnoj. Hvala. Uvaženi zastupnik Dragan Kovačević, ispravak netočnog navoda. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa naime ispravio bih netočan navod kolegice Pusić koja je citirala izjavu ministra Šukera i njegovu konstataciju da ovih 600 milijuna kuna povećanja sredstava u proračunu za poljoprivredu, da će to i tako u budućnosti se dobivati iz Europske unije. To je točno, To je točno, zato što sredstva koja ćemo dobivati iz zajedničkog Europskog agrarnog fonda koji čini više od 40% proračuna Europske unije daju se dijelom doista za ove horizontalne potpore i za ove projekte u poljoprivredi, ali se daju i za potpore u poljoprivredi. Tako je, daju se za potpore u poljoprivredu pa inače ne bi apsolutno imalo smisla niti osnivati agenciju za plaćanje niti akreditirati znači onako kako traži Europska unija kada upravo preko te agencije ne bi dobivali potpore. Ne vidim da je tu nešto sporno.

Potpuno je netočan i pogrešan pristup koji je iznijela gospođa Pusić koja vidi put prema gospodarskom rastu kroz restrukturiranje pojedinih stavki državnog proračuna. To nije put. Država može stvarati samo uvjete, a ne investirati. To mora raditi privatni sektor. Iz tog razloga u Programu oporavku gospodarskog u Republici Hrvatskoj na strani 10 jasno je rečeno: pokretanje novog investicijskog ciklusa s ekonomskom mjerljivim dugoročnim učincima moguće je osigurati jedino uz maksimalno sudjelovanje privatnog sektora. I to je važno, tog treba biti svjestan, ne stvarati iluzije da je država koja s vrlo ograničenim državnim proračunom može pokrenuti gospodarski oporavak i rast, svak onaj tko ima elementarno znanje i razumijevanje, tko je barem po svom obrazovanju donekle inženjer i zna kako se stvara novi proizvod, ne bi bio sklon takvim zabludama. Hvala lijepa.

da bi ja kao liberal, ja zbilja jesam liberal, mislila da bi država trebala biti poduzetnik? Pa očito je da je ono što sam ja rekla da država stvara uvjete… **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Šta je Nemojte ljudi biti niti bezobrazni niti tvrdit da sam rekla, pa ja vrlo rado tvrdim i stojim iza onog što kažem kao što je poznato, čak kad ste i svi vi protiv toga. Ali sam rekla da država stvarajući uvjete mora se pripremit na ono što nam dolazi, a dolazi nam potencijalna mogućnost da nam nitko ne daje novce, ali da imamo projekte koji će se kvalificirat za novce. Za to se moramo…

to nije bila povreda Poslovnika, niste rekli u čemu je povrijeđen Poslovnik, niste objasnili nego ste odgovarali na ispravak netočnog navoda. Molim vas da to više ne činite. Niste radili kako treba. Idemo dalje sa ispravcima. Zadnja je uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Kolegice Pusić, netočno ste rekli da ide 5 milijardi za jedinice lokalne samouprave, pokušam citirati. Ne ide 5 milijardi, ide 2,2 milijarde i to po strogim kriterijima upravo jedinice kojima je potrebno to, a to su vam uglavnom one općine i gradovi na posebnoj državnoj skrbi koji zaista trebaju pomoć iz državnog proračuna. Ostalo je poravnanje za decentralizirane funkcije, a to je opet za one gradove i općine koji su preuzeli obvezu financiranja školstva, obrazovanja, socijale i koji trebaju pomoć. Idemo dalje sa raspravom. Na redu je klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospodine potpredsjedniče Vlade, ministre, kolegice i kolege. Zahuktava se naša rasprava. Meni je drago da je konstruktivna, gotovo tolerantna i podsjeća me zapravo na protekla tri mjeseca kada su medijski prostori bili zauzeti s ovim rebalansom proračuna. Nikada u proteklih 20 proračuna i 14 rebalansa nije toliko prostora dano jednom rebalansu kao sada, što je i logično. Hrvatska je zahvaćena globalnom krizom i rebalans je jedan od elemenata izlaska iz te krize. To nije jedini recept, to je samo jedan od elemenata. Imali smo mi puno težih situacija, to govorim kolegi Kajinu koji proglašava katastrofu iz treće države. Podsjetio bih ga, '90., '91., '92., ratna agresija na Hrvatsku, pad bruto domaćeg proizvoda od 50%. Podsjetio bih ga, Oluja '95. kada smo morali u tri mjeseca milijardu ondašnjih maraka rebalansirati za mobilizaciju 200 tisuća radno aktivnih itd. Dakle, ovo ipak nije najdublja kriza niti najveća katastrofa i ovaj rebalans proračuna je dobar put koji trasira iduća dva proračuna da bi izašli iz krize i pridružili se onim zemljama koje su u takvom putu izlaska. Zašto rebalans proračuna? Zato jednostavno jer iz krize se bez njega ne može. Nema nijedne zemlje Europske unije koja nije ove godine napravila rebalans proračuna zato jer je svima prihod podbacio, jer se kriza bankarskog financijskog sustava od Amerike, Europe prelila na realni sektor. Zbog pada realnog sektora ne puni se proračun, a sve zemlje, ne samo Hrvatska, imaju napuhane rashode socijalne i one druge i zbog toga je došlo do disbalansa i zato svi rade rebalans. Zašto rebalans kao izvanredna sjednica Sabora, pitali su kolege. Zbog toga da bi imali vremena sljedeća 4 mjeseca po njemu postupati. 4 mjeseca završna za ovaj proračun su presudna za proračun iduće godine, a iduća godina izlazak Hrvatske iz krize i zato izvanredna sjednica. Ono što smo mogli do sada čuti u javnim rasprava pa i danas, to je čitav niz prijedloga i pitanja zašto to niste napravili. Zašto niste mijenjali mijenjali kolektivne ugovore kada je Vlada htjela promijenit samo recept za produženje kolektivnog ugovora, sindikati traže referendum. Zašto niste ukinuli regres za godišnji odmor, sindikati su rekli ne damo regres. Zašto ne porez bankama, zato jer je Europska unija rekla pričekajte, radimo projekt Europske unije za porez banaka koje će ići u određene fondove da bi spriječili buduće financijske krize, a ne da bi punili proračunske rupe. Zašto ne novi porez, jer su ustali protiv njih poslodavci. Zašto ne ukidanje subvencija, jer bi na ulicu izašli traktori. Vlada je išla između sila i haribde i uspjela je proći. Uspjela je proći na način da održava socijalni mir pri kraju globalne krize u Republici Hrvatskoj. Nije to lako bilo, nitko se neće odreći ničega. Rekao je neki dan bivši potpredsjednik za gospodarstvo Nenad Porges ne možete praznim džepom častiti cijelu cijelu birtiju. A ja bih dodao ne samo zato jer im je prazan džep nego jer se nitko u birtiji neće odreći gutljaja. Svi bi htjeli ovlažiti grlo na teret proračuna. To je problem Hrvatske, ali to je problem i svih europskih zemalja i zato svi idu u rebalans. Bilo je prijedloga koji su neizvedivi. Vlada ih je razmotrila. Čak je bilo i javnih rasprava o njima ali su neprovedivi. Bio je prijedlog treba smanjiti broj zaposlenih u javnim službama. Onda smo pogledali EUROSTAT pa smo vidjeli da u Europi, u Europskoj uniji je od ukupno zaposlenih 19,4 u javnim službama. U Hrvatskoj je 19,7. Dakle, i taj prigovor otpada. Bio je veliki prigovor zašto ne oporezujete kapitalnu dobit. Sutra bi srušili gospodarstvo u najosjetljivijoj fazi njegova početka uspona. Crobex na koji bi neki htjeli na trgovinu dionicama dati porez je dosegnuo dno na dan 4. srpnja ove godine u 11 mjeseci minus 5,7%. Crobex 10 – 6,3%. Tko bi sada metao porez na prodaju dionica. Zatim kažu oporezuj dividendu. Da, ali onda ćemo destimulirati i ono malo investicija ulaganja koja imamo jer onaj koji ulaže računa da će dobiti dividendu jer to mu je i stimulans da ulaže. Bilo je prijedloga porez na porast vrijednosti dionica vrlo opasna. Amerika je zadnjih 10 godina tri puta mijenjala porez na dionice. Zašto je opasno? Dionica se oporezuje kad joj poraste vrijednost, ali tek ako ju proda vlasnik. Naravno da će on obustavit tu prodaju. To se zove log tin ili zaključavanje dionica, a to znači prestanak rada burze. A šta to znači u konačnom učinku za gospodarstvo ne treba niti govoriti. Bilo je prijedloga i Vlada ih je dala i neke realizirala za promjene mirovinskog sustava najvećeg potrošača. Zdravstvo je drugo po redu, najvećeg potrošača proračuna. 17 milijardi se iz proračuna dole doprinosima za mirovinu. Zašto treba mirovinski sustav mijenjati a morat će ga se ne rebalansom nego konsenzusom svih stranaka zato jer nam je Europa rekla 2050. godine, a to je tu skoro. Stariji od 65 godina će u ukupnoj radnoj snazi činiti 55% zaposlenih. Znači, oni koji su danas u mirovini sa 65 godina to će biti većina zaposlenika. I zato kritike nemojte povećavati dobnu granicu što je Vlada predložila nisu opravdane. Poljska na primjer ovih dana predlaže 67 godina. I mi ćemo to morati. Pitanje je političkog konsenzusa. Ono što su opravdane kritike i Vlada ih je prihvatila i radi na tome oporezujte one koji su bogati. Činjenica je da u Hrvatskoj još nije sustav sazreo da oporezuje one koji doista imaju bogatstvo, ali premijerka i potpredsjednik Vlade spremaju porez na jahte, skupe automobile, drugu i treću i daljnje nekretnine. Danas to ne funkcionira. Imamo jednog od najbogatijih ljudi u Hrvatskoj. Nećemo spominjati ime iz pristojnosti koji nije platio porez na ogromnu svoju vikendicu i imanje jer je to prijavio kao planinarski dom. Ja učim od njega, pa sam upravo podnio zahtjev Vladi da se moja vikendica proglasi nacionalnim parkom. Međutim, izgleda da potpredsjednik Šuker to ne prihvaća i da će mi nabit porez. I ja mu čestitam, jer onoga tko ima doista treba oporezovati, pa makar i ostao bez nacionalnog parka. Ono što bi o ovom proračunu još trebalo reći to je da je to rebalans koji nas je održao da ne potonemo. Naravno da nije revolucionaran, naravno da je samo priprema za dva proračuna koji slijede. je Vlada napravila jako hrabar potez. Zamrznula je povećanje proračuna za sljedeće dvije godine, s sljedeća godina je izborna godina i ne znam ni jednu Vladu u Europi šire nisam analizirao koja je zamrznula za svoju izbornu godinu povećanje proračuna što znači i plaća. To je hrabar potez, ali na žalost jedini da Hrvatska izađe iz krize i da uspostavi balans prihoda i rashoda u državnom proračunu. I zahvaljujući tome glava nam je ostala iznad vode i velika je šansa da ćemo isplivati, a ne zaroniti. Što treba da ne potonemo? Treba prihvatiti ovaj rebalans upravo zato jer jamči balans proračuna u sljedeće dvije kritične godine. Treba hrabro provoditi i dalje Vladin program. Vlada je krenula hrabro ne može joj se reći da nije imala hrabrosti. Smanjila je plaće 6%, mirovine dužnosnicima i plaće 10%, smanjila je hrvatskim ratnim vojnim invalidima mirovine za 10%. Ukinula je plaćanje dopunskog osiguranja tim kategorijama iz proračuna. To su hrabri potezi, ali jedini koji omogućavaju da proračun opstane i da iduće godine imamo pozitivan prinos bruto društvenog proizvoda. Ono što bi ovdje još trebalo reći da je za izlazak iz krize potrebno i realno sagledavanje situacije. Gospodarstvo je Zakon spojenih posuda. Hrvatska ne može isplivati dok ne isplivaju svi naši vanjsko-trgovinski partneri, pa onda treba sve ono što mi imamo uspoređivati s njima. Zato se uvijek borim da se uz svaki naš loš pokazatelj uvijek kaže i europski, pa samo zato da vidimo da nismo loši od europskog prosjeka, ali i zato što poduzetnici traže da pokažemo samopouzdanje. Bez samopouzdanja sa depresijom kakvu su mediji i neki politički krugovi nametnuli ovom narodu nema izlaska iz krize i to ću argumentirati. Deficit državnog proračuna je 4,2%. Već sam rekao u Europskoj uniji je 6,6%. Dakle, nije katastrofičan i nije katastrofalan. Ono što treba reći da je javni dug Hrvatske manji od prosječnog javnog duga u odnosu na BDP Europske unije, o pojedinim zemljama da ni ne govorimo. Pa kad ja to kažem onda u novinama pročitam rekao je Hebrang da se bolje živi u Hrvatskoj nego u Njemačkoj. Ne, zato jer imamo slabije gospodarstvo bili smo oprezniji od Njemačke pa imamo i manji proračunski proračunski deficit od Njemačke i manji odnos ukupnog javnog duga u odnosu na BDP. Znači samo da smo bili dovoljno oprezni da bi sutra mogli biti bogati kao i Njemačka. Treće što je neophodno uz ovaj rebalans proračuna to je održavanje poduzetničke klime. Veliki problem u investicijama je loša poduzetnička klima za investitore. Neki dan sam sreo jednog prijatelja Amerikanca koji je veliki investitor. Investira u Dubaiu i po cijelom svijetu i pitam ga zašto ne investiraš u Hrvatsku. A on mi kaže, šta je tebi, pa čitam ja tvoje novine. Mi investitori pratimo sve medije u svim zemljama koje su nam kandidati za investicije. Pa ako vi ne vjerujete u sebe, zašto da mi vjerujemo. Kapital je kukavica. O čem govoriš pitam ga. O ovom i digne mi naslovnicu toga dana jednog dnevnika velikim slovima crni ponedjeljak. Pita on mene znaš li ti šta je crni ponedjeljak. Reko znam. To je najcrnji dan u povijesti američkog gospodarstva. To je dan 19. listopada 1987. godine kada je …/Ne razumije se./… pao za minus 22,6%. To je povijesni i do sada najveći pad tog indeksa dionica u Americi. Iza toga je slijedila strahovita kriza. I sada naše novine zazivaju u svezi današnjeg rebalansa proračuna crni ponedjeljak slovima od 25 centimetara. A da li zaista crni ponedjeljak. Ja sam ga pokušao uvjeriti da nije, nego da je to crveni dnevnik, i on kroz svoje crvene oči gleda crno, ali zašto gleda crno? Jer mu žao što Vlada s ovim rebalansom u predizbornoj godini nije ušla u sukob niti sa zaposlenicima, niti sa umirovljenicima, niti sa poljoprivrednicima, niti sa sindikatima, niti sa poslodavcima. I to ne mogu oprostiti ovoj Vladi, jer ovaj rebalans proračuna je socijalno i politički osjetljiv, on je kompromisni, a kompromis je još uvijek temelj demokracije. Međutim ipak takav naslov ima dugotrajne i opsežne posljedice, jer moj prijatelj će još dugo citirati crni ponedjeljak, među svojim kolegama investitorima, a crveni dnevnik bi morao svoje crvene naočale zamijeniti ako ne za ružičaste, a ono bar za objektivne. Crne već ima. I što na kraju reći. Mi ćemo podržati ovaj rebalans, zato jer je ovaj rebalans podržava svaka kategorija kojoj on određuje sudbinu. Ovaj rebalans nije rađen ni za crvene novinare, ni za kolumniste komuniste, nije rađen ovaj rebalans čak niti za opoziciju, on je rađen za zaposlenika, radnika. Sindikati su ga podržali, sve sindikalne središnjice, ovaj rebalans je rađen za seljaka, poljoprivrednika, podržale su ga udruge poljoprivrednika, ovaj rebalans je rađen za poduzetnika, podržala ga je udruga poduzetnika, ovaj rebalans je rađen za Hrvatsku i zato će ga podržati Hrvatska demokratska zajednica. Hvala. Imamo nekoliko ispravaka. Prekasno. Završena je rasprava, ne možete poslije završene rasprave se javljati za ispravak. Zahvaljujem. Prvi je ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Uvaženi kolega potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ispravljam netočni navod koji je rekao gospodin Andrija Hebrang da je mirovinski sustav najveći potrošač proračunskog novca, kao da je to teret. U mirovinskom sustavu su najveće obveze koje država ima prema svojim građanima, a koje su utemeljene na uplatama doprinosa kroz godine i nekim specijalnim pravima koje su utemeljene zakonima koje je donio ovaj zakon. To ne može i ne smije biti teret. Drugi je ispravak netočnog navoda da ova Vlada će oporezovati najbogatije. Onda vas pitam zašto je pred 3 mjeseca direktoru tvrtke koju smo mi izgradili, a koja je u njemačkom vlasništvu povećala iz iste bruto plaće, neto plaću za tisuću eura? Samo mi to odgovorite, ništa drugo. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispravljam dva netočna navoda uvaženog kolege zastupnika Hebranga. Prvi je gdje navodi ovaj rebalans je dobar put koji trasira izradu sljedeća dva proračuna kojima će Hrvatska izaći iz krize. Upravo suprotno. Ovaj nazovi rebalans je put bez povratka, put koji ne garantira izlazak iz krize, nego daljnju stagnaciju iz jednostavnog razloga što se njime ne osigurava gospodarski rast, otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje, što je jedini način za veći rast plaća i mirovina, a time i socijalna davanja. I drugo, drugi ispravak netočnog navoda, kaže profesor Hebrang ovo je rebalans za Hrvatsku. Ovo nije rebalans za Hrvatsku, ovo je rebalans za fotelje HDZ-a i koalicijskih partnera.

Ispravit ću sljedeći netočan navod ovaj rebalans je socijalno osjetljiv i kompromisan i u kontekstu predizborne godine. Dakle ovo nije predizborni proračun, nego je ovo postizborni proračun zato šta se sva rješenja ostavljaju onoj Vladi koja će doći nakon izbora, a sadašnja rješenja su zaduživanje koja će vraćati oni koji su danas mala djeca i zato je ovo proračun i ova priča, priča za malu djecu. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** I ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, u besprijekornom izlaganju gospodina predsjednika kluba HDZ-a potkrao se jedan netočan navod, ali ja mislim da je to bio lapsus jer on to sigurno zna, a to je da su saborske mirovine smanjene za …/Ne razumije se./… posto. Točno je da su saborske mirovine smanjene za 20%. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. Na redu je klub SDSS-a, uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite.

Kolega Hebrang je govorio da je nedavno u jednoj dnevnoj novini osvanuo naslov crni ponedjeljak i okarakterizirao je tu novinu kao crvenu. ja nisam siguran da nakon ovoga i ove kvalifikacije da kolega Hebrang dobro raspoznaje boje jer se meni čini da je to novina više žuta nego crvena, ali na stranu ta. Glavna tema u našoj raspravi prije ovih saborskih rasprava i prije saborske rasprave je bilo smanjiti, da li smanjiti, da li smanjuje javna potrošnja. To je doista važno pitanje, ali pitanje s kojim se mi susrećemo prilikom gotovo svakog rebalansa proračuna i prilikom svake rasprave o proračunu. I to je doista važno i pitanje od velike važnosti za ovu Vladu, kao što je bilo za prošlu Vladu i kao što će biti za buduću Vladu. Ali to nije jedino pitanje. I sasvim je sigurno da ukoliko bismo se usmjerili na smanjivanje javne potrošnje, a da to ne bude praćeno drugim mjerama, mjerama koje bi mogle prihvatiti ono što smanjivanje javne potrošnje ima kao svoje posljedice, da taj posao ne bismo mogli …/Ne Hrvatske okolnosti u socijalnom i političkom smislu te riječi su takve da ljudi to ne bi mogli prihvatiti jer naprosto nema argumenta zbog kojeg bi to mogli prihvatiti. Smanjivanje plaća, uzimanje od plaća i od mirovina u proteklih nekoliko godina je kao što znamo bilo redovno. Status radno ovisnog stanovništva i status zaposlenih kad je u pitanju zakonodavna sfera, kad je u pitanju zakonodavna i radna sigurnost je nažalost veoma loše. A na sreću se povećava svijest o tome među zaposlenima i među umirovljenicima da to treba mijenjati. U takvim okolnostima sasvim sigurno smanjivanje javne potrošnje koja bi se još jedanput svalila samo na radno ovisno stanovništvo bez obzira da li ono radi, da li čeka zaposlenje ili čeka mirovinu to više nije realna stvar. Pogotovo ako to nije praćeno adekvatnim mjerama koji bi ljude koji bi se suočili s takvim posljedicama prihvatili. I iz toga razloga ja razumijem ovaj rebalans posebno u segmentu zamrzavanja plaća i mirovina kao podvlačenja crte. Kao podvlačenja crte nakon koje onda trebaju uslijediti mjere da li će ih provesti ova Vlada, u kojoj mjeri, da li će ih provesti sljedeća Vlada, u kojoj mjeri? To ćemo naravno vidjeti, ali podvlačenje crte nakon koje se naprosto mora pristupiti određenim mjerama. Mi imamo preko 40% proračuna i u sadašnjem smislu koje odlazi na mirovine, odlazi na branitelje, odlazi na međugeneracijsku solidarnost. To u našim, ne samo privrednim okolnostima, u ukupnim socijalnim okolnostima naprosto nije realno za izdržati. Prema tome u tom smislu je nešto potrebno uraditi. Mi imamo sasvim sigurno neefikasnu administraciju i istovremeno imamo glomaznu administraciju. I nema nikakve sumnje da treba povećati i efikasnost i da treba smanjiti glomaznost. Ali kako to učiniti? Tako da će se ljude poslati kući. Uz postojeći trend rasta nezaposlenosti takvu mjeru ne vjerujem da bi izvela bilo koja vlada. Čak i neka koja bi bila jača od ove u kojoj smo mi koalicijski partneri. Prema tome mi se nalazimo u nekakvoj vrsti situacije u kojoj nije moguće posezati za naglim, čvrstim i radikalnim zaokretima jer u protivnom bojim se da bismo brod vrlo brzo nasukali. Iz toga razloga klub SDSS-a smatra da ovaj rebalans proračuna treba prihvatiti, ali istovremeno on treba biti praćen najmanje sa 3 sljedeće mjere ili 3 sljedeća postupanja i to što je moguće prije. Prvo, što se tiče ravnomjernog raspoređivanja tereta krize koja traje već duže vrijeme ne samo od momenta od kako smo proklamirali ili priznali da imamo krizu. Sektori i oni koji su članovi ovoga društva neravnomjerno podnose teret krize. Ja mislim da je potrebno da u tom pogledu država svoju regulatornu snagu, svoju regulatornu moć upotrijebi kako bi što je moguće bezbolnije popravila taj disbalans koji postoji između pojedinih sektora. Neki su se ljutili kad smo spominjali mogućnost neke vrste oporezivanja banaka. Neki su se prijetili zbog toga. Naravno kada prijete radnici, kada prijete seljaci te prijetnje se ne uzimaju dovoljno. Te prijetnje treba uzeti u obzir Vlada jer ih ne uzimaju poslodavci, ali kad je potrebno vidjeti na koji način bi npr. banke i pojedine telekomunikacijske kompanije npr. mobilni operateri mogli sudjelovati u tome da se u zajedničkom dogovoru između Vlade i njih osiguraju sredstva koja ne bi bila potrošena za krpanje proračunskih rupa nego koja bi bila potrošena za pomoć onim granama privrede koje trebaju pomoć da bi prevladala krizu onda se to ne može doživjeti kao atak na banke. Ako bismo, uzmimo samo sada primjer 4,5 milijarde dobiti prije oporezivanja 6 vodećih banaka u RH i 3,5 milijarde 2 vodeća mobilna operatera prije oporezivanja, ako bismo njima samo jednokratno uzeli 20% od te zarade za njih to ne bi bio osobit gubitak niti osobito opterećenje. Ali bi se osiguralo milijardu i 600 milijuna kuna koje bi se moglo upotrijebiti za ono što je govorila kolegica Pusić ili ono što se dogovori između bankara i države i poslodavaca, odnosno privrednih subjekata. Prema tome za očuvanje radnih mjesta i za stvaranje novih radnih mjesta. Mi naravno možemo reći pa to bi utjecala na to pa bi se povećale kamate pa bi se dogodilo to i to, ali država u tom smislu mora prestati funkcionirati samo na nivou klanjanja zastavi i država mora prestati funkcionirati samo na nivou obilježavanja državnih obljetnica. Država mora posegnuti za regulatornim mehanizmima. Jer je sasvim sigurno da u pojedinim sektorima sloboda naplate pojedinih troškova je takva da je država dužna zaštiti one kojih se to tiče. Istovremeno koji to poslovni subjekti nemaju rizika u svijetu? Samo kod nas pojedini poslovni subjekti nemaju rizika nego su se osigurali od svih mogućih poslovnih rizika. To je potrebno promijeniti i država je tu zato. To nije slobodno tržište, to je monopol. I to je potrebno promijeniti. Drugu stvar koju bih htio reći, a o kojoj sam govorio i povodom usvajanja ovoga proračuna. Još uvijek previše državnoga novca otiče u krivom pravcu. Još uvijek se preko javnih poduzeća, još uvijek se preko javnih ustanova, još uvijek se preko zdravstva, preko socijale, preko školstva u različitim pravcima odljevaju sredstva koja se ne bi smjela odljevati. Još uvijek se događa ono što se događalo i u brodogradnji ili se još uvijek događa u brodogradnji, a to je da kao operanti dobro stoje, a da oni koji rade tamo i osnovne tvrtke da ne funkcioniraju. Tako i bolnice propadaju. Ali ne vjerujem da propadaju dobavljači bilo lijekova, bilo hrane, bilo nekih drugih potrepština za bolnice. Država je dužna naći načina kako da to promijeni. Ja ne mogu reći da znam o kojoj sumi je riječ, ali logika stvari pokazuje da se to događa, jer ne može biti da liječnici i da bolnice ne uspijevaju osigurati ono što bi trebale osigurati sa tolikom količinom novca. I država je u tom smislu dužna i ova Vlada je dužna da do kraja mandata i do kraja ove godine iznađe jače mehanizme, jače od onih o kojima je govorila predsjednica Vlade kada je govorila o centraliziranoj kontroli javne nabave, ako je potrebno. Jer lako je poslovati, moram reći ovo, lako je biti uspješan u sferi trgovine pa i u sferi poljoprivrede ako ti država daje poticaje za uvoz, ako ti država daje poticaj za otkup, ako ti država daje poticaj za izvoz. Prema tome, ako to sve država osigura, pa gdje je onda moja poslovna odgovornost? Moja poslovna odgovornost samo je u tome da uzmem što više od države i da uzmem što je moguće više o potrošača. To je moje umijeće. Pa onda mi ovdje koji sjedimo u ovom Saboru i koji odgovaramo za državnu politiku, moramo konačno kazati država treba početi funkcionirati. I treba vidjeti gdje je racionalno da se to događa, a gdje nije racionalno da se to događa. onda će pitanje poticaja u poljoprivredi i za velike korisnike poticaja i za male korisnike poticaja dobiti svoju punu dimenziju. Ja jesam za to. Jer nažalost, mi smo još uvijek zemlja koja više uvozi nego što proizvodi. Ni približno. Na kraju treću stvari za koju mislim da je od posebne važnost jesu investicije. O tome je govorila i predsjednica Vlade, o tome je govorio i potpredsjednik i ministra, o tome su govorili i drugi koji su izlazili za govornicu. Mi moramo naći načina da oslobodimo dio vlastitih sredstava za investicije. Ovo što sam govorio u vezi sa bankama i ovo što sam govorio u vezi sa telekomunikacijskim mobilnim operaterima je jedna od mogućih mjera. Ali moramo naći načina kako da u svijetu osiguramo investitore i kako da investitore privučemo da dođu u Hrvatsku. Nažalost, naša je usmjerenost samo na pojedine zemlje i na pojedine dijelove svijeta. Nije dobro u tom smislu. Investitori se mogu naći u različitim dijelovima svijeta. Novca za investicije u različitim dijelovima svijeta ima u zemljama koje bilježe rast. Ali mi naravno ni našu diplomaciju ni onu privrednu a ni onu diplomatsku ne koristimo za takve stvari. To je svojevremeno pokušao raditi bivši predsjednik Mesić, sada pokušava raditi predsjednik Josipović, ali to je posao koji mora raditi Vlada. /Upadica se ne razumije./ ... Ja ne sumnjam da radite i ne sumnjam da mnogo radite, ali kada su u pitanju priljevi investicija u našu zemlju, nažalost oni nisu ni približno takvi koliki je vaš trud da se to dogodi. Što je tu potrebno promijeniti? Da li blokade na lokalnoj razini bilo političke prirode, stranačke, bilo administrativne ili na državnoj razini? Da li našu slijepu usmjerenost samo na jedan segment privreda i jedan segment država u Europi ili da se to proširi na niz segmenata? Ja nisam siguran, ali o tome se mora provesti rasprava. I bez svježeg priljeva novca i bez otvaranja investicija u područjima koja Hrvatsku mogu učiniti konkurentnom svaka rasprava o rebalansu proračuna, svaka rasprava o tome koliko ćemo smanjiti javnu potrošnju ili nećemo smanjiti javnu potrošnju, otprilike će izgledati kao da grizemo vlastiti rep. Zahvaljujem gospodine Točno na vrijeme. Na redu je Klub nacionalnih manjina, uvaženi zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Klub nacionalnih manjina neće biti dugačak u objašnjavanju svog stava oko ovog rebalansa proračuna. Za to za procjenjivati valjanost ekonomsku i financijsku valjanost ovoga proračuna, Klub nacionalnih manjina naprosto nema instrumenata niti može tvrditi da ih ima. Međutim, Klub nacionalnih manjina ima jednu drugu karakteristiku. Ima karakteristiku da je sastavljen od zastupnika koji su izabrani neposredno od svojih od svojih birača, od svoje baze. I bez obzira koliko to birača ima, negdje ih ima više, negdje ih ima manje, mogu vam osigurati i jamčiti da Klub nacionalnih manjina i da zastupnici nacionalnih manjina točno vode računa i znaju kako diše njihovo izborno tijelo, jer su neposredno izabrali. Što hoću s time reći? Hoću reći da ono što mi ... gospodine ministre u narodu i gospodo ministri u narodu je to da je narod preplašen. Ja sam rekao da mi nemamo instrumente za procjenjivati dubinu ove krize. Ja se pitam, da li Vlada ima instrumente za procjenjivati dubine ove krize? Mi smo danonoćno i naši birači i ljudi u Hrvatskoj bez obzira na nacionalnost danonoćno su pod utjecajem novina kojih uvijek vjerojatno zbog toga što povećava njihovu tiražu i medija općenito koji ih uvjeravaju da je ova kriza nepremostiva, da je dugačka, da je katastrofa naprosto iza ugla. Ako bi jedna stvar sigurno bila zadatak ove Vlade, bila bi ta da kaže narodu da li je to istina, da li je doista istina ili nije istina da je takva situacija. Jer mi jednostavno svaki dan moramo vjerovati ono što nam mediji kažu. Odgovornost Vlade je da informira javnost o dubini krize. Ni mi zastupnici ne znamo kolika je dubina krize. Želimo vjerovati da Vlada zna koja je dubina krize i želimo moći reći ljudima, našim biračima i građanima, želimo im moći reći da li se imaju pravo ili nemaju razloga plašiti. To je fundamentalno, jer znate i kad je kriza duboka onda ona postaje i puno puno dublja ako ljudi osjećaju strah od nje jer strah, i tu govorimo o stvarima koje više znam nego ekonomi, govorim o psihologiji, govorim o sociologiji, jer ljudi u tom slučaju osjećaju se ne samo bespomoćni nego sužavaju se sve njihove mogućnosti. Kada se sužavaju njihove mogućnosti i njihove sposobnosti, sposobnosti, kad njihov um postaje uži od straha jednostavno nema više ni razvoja i mogu se ekonomisti potruditi koliko god žele. Zato jedan od zadataka Vlade bi trebao biti sigurno da kaže narodu gdje točno jesmo, što treba za izaći iz te krize pa makar to bilo jako bolno i koliko godina će trebati da izađemo iz te krize. To su fundamentalna pitanja na koja svaki čovjek koji plaća poreze pa i oni koji ne plaćaju poreze i koji svaki živi čovjek, svaki čovjek koji živi u Hrvatskoj bi trebao imati pravo da mu se odgovori i ne dobiva ove odgovore. Ako ih mi zastupnici ne znamo, ne znaju ni oni i vjerojatno ne znaju niti novinari koji o tome pišu katastrofistički iz dana u dan. Ali od toga žive njihovi vlasnici njihovih novina jer na taj način se prodaju više novine. Novine se prodaju kad pišeš negativno, to svi znamo, nego kad se piše pozitivno. Kad sam to rekao i to mi je bilo na duši da kažem zato što ljudi mi kažu gdje smo, nikad nisam dobio toliko upita kao i sada gdje se nalazimo, što treba, da li sutra ćemo propasti ili ne, ljudi pitaju to. Budući da me ljudi to pitaju onda ja im moram znati odgovoriti. Pa bih vas molio, gospodo ministri i gospođa premijerka, molim vas odgovorite ljudima, molim vas recite im gdje se nalazimo, kolika je dubina krize i koliko i što će nam trebati da izađemo iz toga. Vi morate to znati. Ako ne znate, uzmite stručnjake iz svijeta koji će moći to procijeniti. Jer ja kažem, mi nemamo instrumente, želim vjerovati da ih Vlada ima. Želim vjerovati. Kad sam to rekao, govorimo sada dvije stvari samo o specifičnim stvarima koje se tiču nacionalnih manjina i ljudskih prava i ovoga proračuna. Ja ne mogu a ne glasati, ja i Klub nacionalnih manjina ne možemo ne glasati za ovaj proračun jer on jednostavno ne smanjuje sredstva za sva područja koja se tiču financiranja potrebe nacionalnih manjina i sva područja koja se tiču užih ljudskih prava i mi ćemo naravno glasati za to. Normalna stvar da nas zabrinjava jedan proračun, jedan rebalans proračuna koji bi imao sve razloge da smanjuje sredstva, a povećava ih. Normalno da nas to zabrinjava i normalno da nas zabrinjava kakav će to biti proračun u 11., odnosno u 12. mjesecu, kakav će biti proračun za iduću godinu. To nas zabrinjava jer jednostavno nije moguće da se dešava nešto tako, naravno ako se ne poznaju razlozi, a razlozi su već rečeni ovdje sa više strana. Znači povećava se proračun, a on bi se trebao smanjiti jer mora se izaći iz krize. Povećava se znači dodatno zaduživanjem. Što znači to zaduživanje, koliko će on smanjiti naš životni standard, koliko će se kao što je rekla premijerka gospođa Kosor u jednom našem sastanku koji smo imali, koliko će se još morati grepst, gulit blizu kosti, koliko zapravo mi ćemo morati, koliko godina ćemo morat trpiti još takvu krizu. I nemojmo zaboravit da ova kriza nije došla sada na nekakvo blagostanje. Otkad znam za sebe, a imam dosta godina, u ovoj zemlji je uvijek bila kriza. Svi se sjećamo programa stabilizacije, programa izlaska iz ove ili one situacije za vrijeme komunizma, '90.-tih godina, nakon 2000. godine Monetarni fond. Ovdje je uvijek bila kriza, znači naviknuti smo ali želimo, samo želimo znati da li smo dovoljno naviknuti i da li znamo razmjere ove krize koja predstoji pred nama. svi pričaju, a ja ne znam da li je to istina, ali svi pričaju da jedna loša godina u turizmu, jedna loša godina, može se desit neka katastrofa u Europi, jedna loša godina u turizmu i mi ćemo bukvalno jesti travu u Hrvatskoj. Ako će biti katastrofalno loša godina u turizmu, da. Ako će bit katastrofalno loša godina u turizmu mi ćemo jesti travu iduće godine. Tako da ako bude i trava, da. … /Govornici Znači, mi ćemo glasat za ovaj rebalans proračuna, ali htjeli bismo napokon znati gdje se nalazimo. I kad sam to rekao, rekao sam da ću biti kratak, ne želim čekati svjetlo, na kraju jedina pozitivna stvar. Ovo je prvi put u povijesti nove i demokratske Hrvatske da se proračun donosi kako treba, sa apsolutnom većinom glasova. Ja ne mogu nego izrazit svoje zadovoljstvo pred jednom takvom činjenicom koju od nas dodatno pravi, dodatno čini europskijima i što se tiče svih nas daje nam i neke nove mogućnosti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sada obavještavam da je uvaženi zastupnik Boro Grubišić se prijavio u ime kluba HDSSB-a. Iako je bio za riječ, iako je bio upozoren od strane predsjednika Sabora da ne može dobiti riječ jer klub HDSSB-a više ne postoji jer nema najmanje tri člana pa stoga ne može dobiti riječ. Dva povreda Poslovnika. Prvo je uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče. Nemam riječi na ovo reći, ali ipak ne mogu odšutjeti da po članku 211. povrede Poslovnika kažem da je ovo provođenje sile i bezakonja, protivno dakle Zakonu o izboru saborskih zastupnika i protivno Poslovniku o radu Hrvatskoga sabora. Prema tome, HDSSB je voljom građana Republike Hrvatske izborio tri mandata. Ni vi ni Mandatno-imunitetno povjerenstvo ni HDZ ne može to ukinuti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, u čemu je povreda Poslovnika? ono što imam pravo kao pripadnik kluba HDSSB-a vi mi to ne dopuštate. Vi, vaša stranka i svi ostali koji ste u klanu. Uvaženi zastupniče to nije povreda Poslovnika što ste vi sada iznijeli. Druga je povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Ivan Drmić. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, povrijedili ste jedan niz članaka Poslovnika Hrvatskog sabora. Ja ću navesti samo jedan. To je članak 10. U tom članku jasno se govori u kojim uvjetima i u kojem trenutku zastupniku prestaje mandat. Ja ću vam pročitati samo jedan pasos. Kada se po odredbama zakona i ovog Poslovnika ispune uvjeti za prestanak zastupničkog mandata zastupnički mandat prestaje zastupniku danom kada je odluka o prestanku mandata donio Sabor. Koliko ja znam, a vjerujem da dobro znam, našem kolegi iz kluba Branimiru Glavašu ovaj Sabor nije uskratio njegov mandat, tj. nije donio službenu odluku o prestanku njegovog mandata. Znači, to je jedini jedini potez koji vi možete kao Vladajuća opcija u ovom Parlamentu učiniti da bi njemu prestao važiti njegov mandat. To niste do sada učinili. Jednostavno nemate ni jedno pravno ni logičnog Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Mandatno-imunitetno povjerenstvo je konstatiralo da je pravomoćna presuda stupila na snagu 22.6., 2.6 i prema tome takva pravomoćna presuda koja je preko 6 mjeseci ona znači da mu mu prestaje mandat. Nema ispravka i nema više povrede jer ovo je samo. Ne možete povredu na povredu. Ovo je obrazloženje. Zahvaljujem.

Ali gledajte nemojte to raditi. Ma ne možete. Nisam ja vaša budala. Ja toliko znam kakva su moja prava. Nećete raditi dalje dok mi ne date da kažem ono što želim. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče

Uvaženi zastupniče, evo odstupit ću od pravila imate još jednom da to, da kažete ono što mislite povreda Poslovnika koji članak, koji stavak i iza toga idemo dalje. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Prekršili ste već sam rekao članak broj 10. Tu piše, ja ću sad doslovce pročitati. "Zastupniku prestaje zastupnički mandat ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci." Činjenica je da je 2. lipnja presuda postala pravomoćna, međutim izvršna postaje tek to je stavak broj dva kada se po odredbama zakona i ovog Poslovnika ispune uvjeti za prestanak zastupničkog mandata. Zastupnički mandat prestaje zastupniku danom kada je odluku o prestanku mandata donio Sabor. Znači, izvršno postaje onog trenutka kad Sabor donese takvu odluku. Ja ne znam koji su pravnici vama tumačili ovo. Ja ne vjerujem da ne znaju. Ja prije bih rekao da to je zlonamjerno i da onemogućavate naš klub da radi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, hvala lijepo. Isteklo vam je vrijeme. Ja ostajem kod obrazloženja koje sam dao prije